Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 2. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Bojan Čebela odsoten od 9. do 10. ure, Jelka Godec od 9. do 12.30,

Miha Kordiš, mag. Tamara Kozlovič od 9. do 14. ure, Aleksander Reberšek od 9. do 14. ure, Iva Dimic od 12.30 do 14.30,

Franc Rosec od 9. do 12. ure in magister Franc Props od 11. do 13. ure. Vse prisotne prav lepo pozdravljam! Preden preidemo na 6. točko dnevnega reda, spoštovani zbor naprošam, da prisluhne kratkemu nagovoru ob dnevu suverenosti. SD): Besede samostojnost, neodvisnost in suverenost imajo v kolektivni zavesti državljank in državljanov Slovenije prav posebno mesto. V nas budijo čustva ponosa, zvestobe in solidarnosti. So uresničitev hrepenenja, ki je v slovenskih ljudeh tlelo stoletja, iz generacije v generacijo, kot neusahljiv vir navdiha, pokončnosti, uporništva in ustvarjalnosti. So uresničitev hrepenenja, ki je leta 1945 v Ajdovščini prineslo prvo slovensko vlado in leta 1991 končno tudi samostojno, neodvisno in suvereno Slovenijo. Država, o kateri so sanjali tudi v soških strelskih jarkih, pa v čitalnicah, pa na taborih, na vrelišču pomladi narodov, pa preko Trubarja vse tja nazaj do Brižinskih spomenikov, ki so najbolj temeljni izraz naše narodne in kulturne biti. Dan suverenosti, ko obeležujemo odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije, je zato mnogo več kot obeležitev zaključka desetdnevne vojne, v kateri sta Teritorialna obramba in slovenska milica ob močni soglasni podpori državljank in državljanov Slovenije uveljavili plebiscitno odločitev o razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Je dan, ko se spominjamo simbolno zadnjega in simbolno prvega dejanja naše državnosti. Zadnjega, ker je z odhodom zadnjega vojaka JLA Republika Slovenija na svojem ozemlju dokončno in trajno prevzela suvereno in neodvisno izvrševanje oblasti, ter prvo dejanje, ker se je z odhodom začela izgradnja demokratične, socialne in pravne države, katere zgodovinski uspeh in usoda sta od 25. oktobra 1991 od 23.45 naprej izključno v rokah državljank in državljanov, ki smo, skladno z Ustavo Republike Slovenije, suvereni nosilci oblasti. Ljudje, ne posamezniki, ne tuje korporacije, ne politične stranke, ne zasebni interesi – državljanke in državljani. Mi vsi, ki skupaj tvorimo veliko civilno družbo, katere temeljno poslanstvo je uresničiti sanje o suvereni Sloveniji v svobodni Evropi, kjer bodo na prvem mestu človekove pravice in dostojanstvo, enake možnosti in solidarnost ter medsebojno spoštovanje in sožitje, ne glede na to, kakšna je naša vera, kakšno je naše politično prepričanje, barva kože ali kakršnokoli drugo prepričanje. In kako naj torej danes, več kot 30 let po tem, ko smo suvereno prevzeli svojo usodo v lastne roke, skupaj najdemo pot v naslednje desetletje, ko se bo svet, to je danes že popolnoma jasno, bistveno ali pa celo popolnoma spremenil? Kako bomo suvereni ob vedno bolj grozečih posledicah globalnega segrevanja, ki so letošnje poletje v ognjenih zubljih v pepel spremenile stotine hektarov kraškega gozda? Kako bomo neodvisni od avtokratov, ki v imenu že davno preživetih mitov odhajajo na posebne vojaške operacije in osvajalske pohode? Kako se bomo v prihodnosti lahko osvobodili lažnih novic in sovražnega govora, ki ga z denarjem sumljivega izvora financirajo samodržci, ki želijo razbiti enotnost Evropske unije, enega najpomembnejših zgodovinskih projektov povezovanja, ki je prinesel najdaljše obdobje miru na stari celini? Kako bomo ostali zvesti svojim vrednotam, drug drugemu in ciljem, ki so jih v svojih srcih nosili tisti, ki so ustvarili čudež pri Kobaridu, padli na gori v jurišu ali stopili pred oklepnike, ki so želeli poteptati sanje o slovenski državi? Tako, da bomo stopili korak drug proti drugemu. Tako, da bomo dali prednost dialogu pred oportunizmi dnevne politike. Tako, da si bomo iskreno povedali, kaj delamo narobe, in si iz srca čestitali za zmage in uspehe, ki jih v slovenski zgodovini, sodobni in tisti bolj oddaljeni, nikakor ne manjka. Spoštovani! Suvereni smo postali, ker smo se tako odločili. Če se tako odločimo, smo lahko tudi enotni, povezani in solidarni v cilju ustvariti najboljšo Slovenijo za vse ljudi, ki tu živimo, v miru in prijateljstvu. Iskrena hvala vsem veterankam in veteranom. Globok poklon padlim in njihovim družinam. Iskrene čestitke ob dnevu suverenosti.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo ministrici za javno upravo, gospe Sanji Ajanovć Hovnik. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Z največjim zadovoljstvom danes predstavljam Predlog zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predstavlja plod nekajmesečnih pogajanj s sindikati javnega sektorja. Znano je, da je vlada v bistvu takoj po nastopu svoje funkcije obudila socialni dialog in takoj začela s sindikati javnega sektorja pogajanja, in sicer s prvo mislijo naslavljanja inflacije in draginje tudi za zaposlene v javnem sektorju. Predlog zakona, ki je pred vami, predvideva dvofaznost uveljavitve, in sicer v prvi fazi s 1. oktobrom letošnjega leta predvideva uveljavitev celotne plačne lestvice v višini 4,5 %. %. Ta plačna lestvica se usklajuje celotna in velja za vse, ki smo del javnega sektorja. Druga faza uveljavitve tega zakona predvideva začetek odprave nesorazmerij, in sicer v višini enega plačnega razreda za vse tiste javne uslužbence, ki niso bili deležni novembrskega dviga plač v javnem sektorju, torej tudi za tiste direktorje, funkcionarje, sodnike, tožilce, v bistvu vse, ki nismo bili deležni tega dviga v novembru 2021. Sam dogovor s sindikati javnega sektorja predvideva mnogo več, kot je to določeno v tem predlogu zakona. Predvideva tudi višje nadomestilo za malico. Predvideva pa tudi poračun regresa in zavezuje se k realizaciji vseh v preteklosti sprejetih dogovorov s sindikati javnega sektorja, ki so bili sicer podpisani, sprejeti, nikoli pa realizirani. prav zato, ker gre za realizacijo v preteklosti sprejetih dogovorov, zakon predvideva v drugi fazi svoje uveljavitve tudi odpravo plačnega stropa, ki je trenutno določen v 57. plačnem razredu. Kot rečeno, predlog zakona predvideva dvofaznost, dvofaznost uveljavitve in tudi ta odprava plačnega stropa je predvidena za drugo fazo, torej v aprilu prihodnjega leta. Dogovor sam kot tak, h kateremu so se zavezali in ki ga je podpisala večina sindikatov javnega sektorja – v tem trenutku je podpisan s strani 32 sindikatov javnega sektorja, podpisali so ga vsi veliki sindikati sindikati javnega sektorja – predvideva, po moje, tudi eno najpomembnejšo točko, in sicer zavezo k reformi plačnega sistema, ki jo bomo skupaj v socialnem dialogu realizirali najpozneje do 30. 6. V tej zavezi, kako se bo ta reforma izvedla, je predvideno tudi ponovno vrednotenje dela v javnem sektorju, ki se bo vrednotilo tudi in predvsem v odnosu do minimalne plače, ki, kot veste, predstavlja predstavlja izziv za plače v javnem sektorju in predstavlja izziv za javni sektor kot tak. V okviru priprave tega predloga zakona, ki je pred vami, je bil obujen tudi Svet za plače, ki je predlog zakona, ki ga imate pred vami, sprejel brez glasu proti. Hkrati pa je priložena tudi izjava o usklajenosti zakona, v kateri lahko vidite, da je pripomba, ki se nanaša izključno na odpravo plačnega stropa. Kot tudi večkrat povedano v javnosti, Vlada se je zavezala, da bo spoštovala vse dogovore v preteklosti, ki so bili podpisani s katerokoli vlado, in prav zato je na tem mestu tudi ta odprava stropa, ki je zaveza iz leta 2016. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovana gospa ministrica. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici gospe Terezi Novak. Izvolite. lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani kolegi in kolegice! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 12. nujni seji 21. 10. 2022 kot matično telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po nujnem postopku vložila Vlada in je bil iz 14. oktobra 2022 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. V poslovniškem roku sta poslanski skupini Svoboda in SD vložili amandmaja k 8. in 12. členu predloga zakona. Predstavnica predlagatelja, ministrica za javno upravo, je v uvodu v uvodu v obrazložitvi predstavila predlog zakona ter dejala, da je pripravljen na podlagi večmesečnih dogovarjanj med sindikati javnega sektorja in Vlado, ki so se uvodoma začela zaradi naslovitve negotovih razmer, prisotne draginje in inflacije ter iskanja načinov za valorizacije plač. Omenila je prisotnost velikega nezadovoljstva v javnem sektorju zaradi nastalih nesorazmerij ter nerealizacije dogovorov s strani preteklih vlad. Nato je med drugim povedala, da predlog zakona ureja uskladitev celotne plačne lestvice za 4,5 % od 1. 10. 2022 ter da bodo višjega nadomestila iz dela deležni tudi funkcionarji, ter

Vlada realizirala pretekle sklenjene dogovore, saj se s tem sledi načelu pravne države, ter dodala, da odprava plačnega stropa predstavlja enega od nerealiziranih dogovorov. Od 1. aprila 2023 so vsi javni uslužbenci in funkcionarji so vsi uvrščeni v višji plačilni razred. Predstavila je vsebino in pomen sprememb, ki se nanašajo na 19. in 20. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in naslavljata tudi določitev plačilnih razredov ob vrnitvi v javni sektor. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predvsem predstavila njihove pripombe k 8., 9. in 32.a členu. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da je Komisija Državnega sveta za državno ureditev podprla predlog zakona. Da so med razpravo na seji komisije izpostavili del predloga zakona, ki se nanaša na odpravo plačnega stropa, potrebo po pogovorih med sindikati in Vlado, težavo z zagotavljanjem in ohranjanjem kadra v javnem sektorju in problematiko razmerij plač med vodstvenim kadrom in zaposlenimi. Ob tem je dejal, da so dobili dodatna pojasnila s strani predlagatelja. Predstavnik Konfederacije slovenskih sindikatov gospod Gvido Novak je izpostavil višino inflacije in da zaposleni, ki so uvrščeni v plačilni razred, nižji od minimalne plače, ne bodo občutili povečanja plač za 4,5 procentov ali povišanja enega plačnega razreda, saj bo slednje vplivalo le nižje doplačilo do minimalne plače. V razpravi je poslanka iz Poslanske skupine Levica pozdravila oživitev socialnega dialoga. Kljub dobrim namenom predlagatelja pa opozorila na to, da ne naslavlja dovolj položaja najšibkejših, med drugim pa odpravlja plačni strop. Omenila je, da regres za najšibkejše ni zadosten, se dotaknila skupine J ter dodala, da bodo stiske ljudi kljub temu večje. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija je tudi pohvalila hiter odziv na inflacijo, saj se dviga nadomestila iz delovnega razmerja. Glede novega najvišjega plačilnega razreda je poudarila, da je treba biti selektiven in določiti striktne pogoje za uvrstitev vanj, saj bodo sicer nastala še večja nesorazmerja. Dotaknila se je ustreznosti plač ter odsotnosti ustrezne stimulacije, da bi omogočila, da bi bili javni uslužbenci učinkovitejši. Tudi ona je omenila plačni razred J, katerih plače je treba še urediti. Poslanec iz Poslanske skupine Svoboda je dejal, da pozdravlja obnovo socialnega dialoga, spoštovanje doseženih dogovorov preteklih vlad, povišanje plač ter odpravo plačnega razreda. Poudaril je, da izziv na spodnjem delu plačilnih razredov in se dotaknil nižjih plačilnih razredov. Prav tako naslednji razpravljavci iz iste poslanske skupin. Poslanec iz Poslanske skupine Socialne demokratske stranke je poudaril, da stavkajo vedno le določeni sindikati, da bi bilo treba ohraniti nižje davke, da bi s tem vsem v državi omogočili višje plače. Predstavnica predlagateljev je še dodatno pojasnila in odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, tudi v zvezi s tem, da se bo vsem v državi, v javni upravi kljub temu vsaj delno poznalo to novo povišanje. Odbor je sprejel amandmaje Poslanskih skupin Svoboda in SD. Odbor je nato glasoval še o vseh členih skupaj in z 9 glasovi za in nobenim proti tudi predlog zakona sprejel. Glede na sprejeta amandmaja in na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerem sta sprejeta amandmaja vključena. Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala.

V času draginje, v katerem živimo, je dvig plač, kot je predviden v dogovoru in realiziran v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, več kot potreben. Dejstvo je, da gre za dogovor, ki je bil sklenjen s sindikati, ki je prinesel vsaj delno izboljšanje pravic zaposlenih, kot je dejala tudi ministrica, izven tega zakona, ki ga danes obravnavamo, tudi z uskladitvijo določenih drugih prihodkov, ki pritičejo zaposlenim. S tega vidika pozdravljamo, da je Vlada s sindikati uspela zagnati dialog in tudi uspela priti do nekih konstruktivnih rešitev. Ostaja pa zelo jasno in odprto dejstvo uresničitev enega dogovora iz leta 2016, ki ga je Fides takrat sklenil z vlado Mira Cerarja, ki predvideva odpravo stropa za vse zaposlene v javnem sektorju in ki bo v prvih korakih predvsem vplival na že tako ali tako najbolje plačane ljudi v tej državi. Govorim o zdravnikih. To, kar je Fides uspel izpogajati in zaradi česar je tudi zakon s socialnimi partnerji neusklajen, Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja sta namreč z Vlado podpisala izjavo o neusklajenosti predloga zakona v tem 1. členu, se pravi glede odprave stropa, predstavlja neko veliko nesorazmerje v sistemu plač. Namreč, odpravili bomo strop predvsem za zdravnike, ki so najbolj pritiskali za odpravo omejitve na 57. plačni razred, ki so v tem trenutku, in to ste lahko že pred nekaj dnevi brali, v bistvu eni izmed največjih prejemnikov izplačil v sistemu javnega sektorja. Ob tem ostaja tretjina, s povišanjem minimalne plače pa verjetno še več, plačnih razredov v sistemu plač v javnem sektorju pod minimalno plačo in takih, ki jih tudi ta dogovor, ki je bil sklenjen s sindikati, pravzaprav ne bo prinesel praktično ničesar, ker se bo zmanjšalo samo doplačilo do minimalne plače. plače. V sistemu plač v javnem sektorju imamo veliko težavo, ki izvira predvsem iz tega, da so se prepogosto v preteklosti posamični sindikati pogajali za svoje koristi ne pa za enotni plačni sistem. To ne pomeni, da moramo plačni sistem odpraviti, ampak bi ga morali okrepiti in odpraviti vse anomalije. S tega vidika je ta zakon korak naprej v smislu, da je prišlo do dogovora s sindikati. Istočasno pa odpira eno veliko vrzel, in to je ravno ta odprava stropa. Ta problem ne bi bil tako velik, če ne bi po podpisu sporazuma s sindikati, ki predvideva potem tudi pogajanja in ureditev razmer v enotnem plačnem sistemu do junija naslednjega leta, prišlo do še enega ločenega sporazuma s Fidesom, ki de facto pomeni izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. To, kar je bilo podpisano samo nekaj dni po sprejetju tega zakona na Vladi s Fidesom, je tudi v nasprotju s tem, kar je bil dogovor z vsemi sindikati javnega sektorja. Tisti dogovor je namreč predvideval, da bodo do junija naslednje leto vsi sindikati stopili skupaj in skušali najti soglasje pri ureditvi nesorazmerij v plačnem sistemu. nesorazmerij v plačnem sistemu. Ta dogovor s Fidesom dejansko pomeni izstop, kar je povedal gospod Kuštrin in kar je tudi Fides slavil kot zmago po desetletnih bojih, je škodljiv za enotni plačni sistem in odpira veliko tveganj za to, da ga ohranimo. Ostali sindikati so že tudi zelo jasno povedali, da to pomeni odprtje sezone lova in še dodatne korake k temu, da se enotni plačni sistem razgradi. V Levici zagovarjamo in smo vedno zagovarjali močan, enoten plačni sistem, ker je to edini garant za to, da se zagotovi enaka razmerja plačil za vse zaposlene. Če bi ta bil urejen in bi se tudi izpogajal vsakič enotno, za vse enako, ne pa po posameznih kategorijah. S tega vidika pozdravljamo, da bo prišlo že v naslednjih mesecih do dviga plač. Poudarjamo pa še enkrat, da moramo čim prej pristopiti k temu, da se odpravijo tista velika nesorazmerja, ki se nahajajo na dnu plačne lestvice, da odpravimo to, da ljudje delajo pod minimalno plačo. Zaradi teh razlogov zakona v takšni obliki ne moremo podpreti. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Janja Slug. Izvolite. JANJA V Gibanju Svoboda smo se skupaj s koalicijskima partnericama ob začetku mandata zavezali k spoštovanju socialnega dialoga in k obuditvi socialnega partnerstva, to področje je bilo namreč v času predhodne vlade na žalost povsem zanemarjeno. Vlada je praktično takoj začela uresničevati to koalicijsko zavezo in pristopila k pogajanju s sindikati. Sprva predvsem v luči naslavljanja inflacije in energetske draginje, med pogajanji pa je na dan privrelo tudi veliko nezadovoljstva zaradi plačnih nesorazmerij ter nerealiziranih dogovorov, sklenjenih s preteklimi vladami. Vladi je uspelo zbližati stališča s sindikati v javnem sektorju. Posledično so 29. septembra parafirali dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za letošnje in prihodnje leto in ga 13. oktobra tudi podpisali. Ob tem je treba poudariti, da je dogovor podpisalo 32 od skupno 46 sindikatov, ki delujejo na tem področju. Predlog zakona, ki je danes pred nami, je torej rezultat doseženega dogovora. Novela vsebuje uskladitev celotne plačne lestvice za 4,5 %, ki bo veljala od 1. oktobra, in novo plačno lestvico s 66 plačnimi razredi, ki se bo uporabljala od 1. aprila prihodnjega leta. Ena od vsebovanih rešitev je tudi ohranitev števila napredovanj, saj se ob ponovni sklenitvi pogodbe v javnem sektorju šteje, da se delovno razmerje nadaljuje brez prekinitve. Ureja se področje povračila stroškov in drugih prejemkov za funkcionarje, za katere v tem trenutku še vedno velja ta zloglasen Zujf, v skladu z novelo pa bodo upravičeni do povračila stroškov v enaki višini, kot to velja za ostale javne uslužbence. S Predlogom je predvidena odprava plačnega stropa, ki je v javnosti dvignila največ prahu. To pomeni, da bodo javni uslužbenci lahko napredovali višji od 57. plačnega razreda. Opozarjam, da gre tu za nerealizirano zavezo, ki izhaja še iz leta 2016. Pri tem so se pojavili očitki sindikatov, da gre za tako imenovanega slepega potnika, a je ministrica te navedbe zavrnila in jasno povedala, da je bila Vlada ves čas pogajanj odkrita in transparentna, tako o vsebini pogajanja, kot o vsoti denarja, ki je na razpolago. Po njenih navedbah odprava plačnega stropa med sindikati za zaprtimi vrati nikoli ni bila ovira. Sklenjen dogovor med vlado in sindikati ter novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju predstavljata prvi korak k odpravi nesorazmerij. Treba pa je priznati, da gre za zelo kompleksen sistem, ki ga je treba nasloviti celovito. Reševanje anomalij, predvsem v spodnjih plačnih razredih, zahteva več časa. Vlada je obljubila, da bo to vprašanje reševala v prihodnjih mesecih in rešitve v Državni zbor posredovala do konca junija 2023, pri čemer bodo prioritetno naslovili izziv z minimalno plačo. Porušena razmerja v plačnem sistemu predstavljajo veliko težavo, precej zapletov pa je povzročil škodljiv dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki ga je prejšnja vlada podpisala novembra 2021. S tem dogovorom so se izigrali osnovni principi zakona, del zaposlenih je namreč takrat dobil višje plače, drugi del pa na to realizacijo še vedno čaka, kar se odraža tudi v sedanjih stavkovnih zahtevah. Ne moremo pristati na očitke, da je vlada pozabila na tiste javne uslužbence, ki so uvrščeni v spodnjo tretjino plačne lestvice. Poleg povišanja plač bodo skladno z dogovorom dobili poračun regresa za letni dopust v višini 300 evrov in višje nadomestilo za prehrano. Poslanski skupini Svoboda smo zadovoljni s hitrim odzivom vlade na inflacijo in draginjo. Verjamemo pa tudi, da bo vlada skupaj s socialnimi partnerji v naslednjih mesecih našla rešitve in odpravila anomalije v plačnem sistemu ter poskrbela, da nekateri uslužbenci znotraj plačnega sistema ne

Spoštovana podpredsednica, spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi! Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Pred nami je obravnava novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je Vlada v zakonodajni postopek vložila v obravnavo po nujnem postopku. Menimo, da vsebina zakona ne sledi poslovniški določbi, ki določa obravnavo zakona zaradi preprečitve nastanka težko popravljivih posledic za delovanje države. Vsebina zakona nima takšne narave. Imeli smo primer Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki je bil tudi dan v obravnavo po nujnem postopku in sprejet julija v Državnem zboru. In ta zakon se sploh ne izvršuje. Vsebina zakona je pripravljen na podlagi dogovarjanja s sindikati javnega sektorja in Vlade Republike Slovenije. Potrebno je poudariti, da se zakon ne dotika ustrezne stimulacije, ki bi omogočila, da bi bili javni uslužbenci učinkovitejši. Zakon tudi ne naslavlja vprašanj, ki se dotikajo zaposlenih v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo. Na to je na seji odbora, kjer smo obravnavali predlog zakona, opozorili tudi predstavnik Konfederacije slovenskih sindikatov. Prav tako je opozoril na vprašanje odprave plačnega stropa. Dejstvo je, da je za normalno delovanje države enako pomembno dobro delovanje tržnega gospodarstva, torej zasebnega sektorja, in dobro delovanje javnega sektorja. Ko govorimo o javnem sektorju in plačnem sistemu v javnem sektorju, se odpirata dve ključni vprašanji, in sicer neplačilo po delu in učinku neplačilo po delu in učinku ter primerjanje neprimerljivega. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je pri sistemu plač v javnem sektorju potreben poseben poudarek nameniti višini sredstev za variabilni del plače, se pravi za nagrajevanje po delu in učinkih tega dela. Če bi naredili anketo v javnem sektorju, bi videli, da bolj kot nekdo dela, bolj ko je nekdo obremenjen, boljše rezultate ima, bolj je nezadovoljen z lastno plačo. Nekdo dela manj, išče, kot rečeno, bližnjice, manj naredi, bolj je zadovoljen s plačo, bolj pritiska na uravnilovko, bol je za to, da ne pride do nikakršnih sprememb. Reforma sistema plač v javnem sektorju bi morala iti v smeri, kjer sta danes ključna problema – v zagotavljanje večjega obsega sredstev za plače za fleksibilni del, da bodo tisti, ki bodo v določenem mesecu naredili več, tudi bolje plačani, in da se naredijo sistemski popravki tako, da se isti kalup ne razteguje na storitveni in administrativni del javnega sektorja. Tudi Fiskalni svet je glede proizvodne vrzeli inflacije in gospodarske rasti dodal, da ga skrbi, ali bo državna blagajna vzdržala finančne obremenitve, ter izrazil potrebno po pogovoru z vsemi sindikati za oblikovanje sistemskih rešitev. Menimo, da so plače nizke tudi v realnem sektorju, zato v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da naj država zmanjša porabo in zagotovi konkurenčno podjetništvo ter ohrani nižjo obdavčitev plač. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pričakujemo oblikovanje sistemskih rešitev na področju plač v javnem sektorju v roku, ki ga je izpostavila tudi ministrica na seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Hvala lepa.

Krščanski demokrati učinkovito delovanje javne uprave in javnih služb vidimo kot enega ključnih dejavnikov normalne in uspešne države, ki državljanom zagotavlja okvir za gospodarjenje in urejeno sobivanje. Državna uprava mora biti sposobna pravilno in realno analizirati stanje na posameznih področjih in politiki ponujati najboljše rešitve. Kakovostna, profesionalna, samozavestna in močna državna uprava je pogoj in podporni steber gospodarstva vsake uspešne politike. Zato je treba upravi dati pomen, ki ji v sodobni državi gre. Treba jo je dvigniti na nivo državnih uprav drugih evropskih držav, jo torej najprej digitalizirati. Potrebujemo profesionalno, strokovno, politično nevtralno, samostojno, delovno, motivirano in svojemu poslanstvu predano javno upravo. Javna uprava in javne službe morajo delovati v dobro državljanov, ti jo namreč plačujejo. Javni uslužbenci morajo tako pripravi kot pri izvajanju predpisov izhajati iz potreb ljudi in gospodarstva. Neučinkovito delovanje javne uprave je pogosto posledica odsotnosti odgovornosti za ravnanja in odločitve tako uradnikov kot tudi funkcionarjev. Gre za odsotnost odgovornosti v smislu odškodninske odgovornosti, pa tudi za odsotnost odgovornosti v širšem smislu, kot je, na primer, odvisnost plačila od dela ter premalo vpogleda javnosti v učinkovitost delovanja uprave. Vzpostavitev večje odgovornosti v sistemu javne uprave gotovo predstavlja pomemben motivacijski element predvsem za ministrico in vladajočo politiko. Najboljše uslužbence v javnem sektorju je za dobro delo potrebno nagraditi. V prihodnje naj se večji del povečanja njihovih plač izvede s povečanjem dela mase plač, ki so namenjeni za izplačilo delovne uspešnosti. V delovanje javne uprave moramo na vseh ravneh vnesti več konkurenčnosti. Dobre javne uslužbence se gradi postopoma in skozi izkušnje. V Novi Sloveniji se zavedamo pomena javne uprave, zato bomo zakon podprli, predvsem tudi zaradi tega, ker sledi cilju omilitve posledic draginje, predvsem pri potni stroških in pri prehrani. Pri tem pa opozarjamo, prvič, da ministrstvo najprej pripravi reorganizacijo plačnega sistema za najnižje plačane javne uslužbence, ki s svojim delom ne zaslužijo niti minimalne plače. Drugič, da ministrstvo vzpostavi sistem za merjenje nagrajevanja učinkovitosti javnih uslužbencev. Nekatera orodja, kot je, recimo, letno ocenjevanje delavcev, stimulacija, možnost izobraževanja, so na voljo že sedaj, samo uporabiti jih je treba. In tretjič, da bi bila javna uprava učinkovita, jo morajo voditi najbolj usposobljeni in kompetentni ljudje. Ti si zaslužijo višje plače, če svoje delo tudi učinkovito opravijo. Zato v Novi Sloveniji ob povišanju plač pričakujemo oceno dela vodstvenega kadra in, če je potrebno, tudi zamenjave z bolj učinkovitimi in bolj kompetentnimi, ne pa bolj politično našimi. V javni upravi se mora politika umakniti stroki. Ko bo to v resnici narejeno, bomo lahko govorili, da je javna uprava v resnici javni servis, kot si ga ljudje zaslužijo in kot ga v resnici dnevno potrebujejo. Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Današnji predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju vsebuje predloge sprememb obstoječega zakona, ki uresničuje nedavno sklenjeni dogovor med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za leto 2022 in 2023. Sklenjeni dogovor zaposlenim v javnem sektorju prinaša dvig plač za 4,5 %, ki ga bodo zaposleni deležni ob izplačilu oktobrske plače v mesecu novembru. Večini zaposlenim se bodo nato plače zvišale še enkrat, in sicer 1. aprila prihodnje leto za en plačni razred, kar pomeni približno 4 %. Dogovor med vlado in sindikati prinaša tudi višji regres za prehrano, ki se bo zvišal od sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan. Javni uslužbenci, ki pa so prejeli letošnji regres za letni dopust, bodo v skladu z dogovorom dobili še dodatek k regresu, ki pa je seveda odvisen od plačnega razreda zaposlenega, pri čemer bodo tisti nižji na lestvici dobili višji dodatek. Tako bodo, na primer, zaposleni do vključno 24. plačnega razreda prejeli dodatnih 300 evrov, od 25. do 30. plačnega razreda 250 evrov, od 31. do 35. razreda 200 evrov in vse do vključno 50. plačnega razreda dodatnih 100 evrov. Dogovorjeno pa je bilo tudi, da bosta obe strani nadaljevali socialni dialog v javnem sektorju in začeli z usklajevanjem o sistemskih spremembah plačnega sistema v javnem sektorju z namenom, da se pripravijo spremembe obstoječega sistema plač v javnem sektorju. Socialni demokrati pozdravljamo zadnji dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja. Veseli nas, da vlada uspešno uresničuje eno izmed zavez, ki smo si jih zadali v naši koalicijski pogodbi, kjer smo zapisali, da bomo obnovili socialni dialog v javnem sektorju. Dogovor o plačah v javnem sektorju je namreč še en dodaten ukrep, s katerim se vlada odziva na zaostrene ekonomske in socialne razmere, ki so posledica energetske draginje in visoke inflacije. Vlada je do sedaj za omilitev posledic draginje sprejela že vrsto različnih ukrepov, ki so namenjeni vsem prebivalcem in podjetjem. Za omilitev posledic energetske draginje smo omejili cene goriv, elektrike, kurilnega olja in zemeljskega plina, znižali smo davek na dodano vrednost za nakup elektrike, zemeljskega plina, lesne kurjave in daljinskega ogrevanja. Zaradi višjih cen energije in energentov se dražijo tudi vse ostale življenjske potrebščine, kot so hrana, osnovni izdelki in storitve. Za to smo sprejeli dva zakona, ki omogočata izplačilo energetskega dodatka oziroma draginjskega dodatka za socialno najbolj ranljive osebe in družine ter prejemke otroškega dodatka. Z zvišanjem plač v javnem sektorju bomo zagotovili, da bomo vsaj deloma dvignili kupno moč in kljub višji inflaciji ohranili vse zaposlene v javnem sektorju. Tistim zaposlenim z nižjimi plačami pa bomo pri spopadanju z energetsko draginjo pomagali še z dodatkom k letnemu regresu. Pred vlado in sindikati javnega sektorja pa je še kar nekaj izzivov, povezanih s položajem zaposlenih v javnem sektorju, pri čemer je potrebno prednostno nasloviti predvsem položaj socialno najbolj ranljivih delavcev in delavk, to so zaposleni, katerih izhodiščna plača ne dosega niti minimalne plače, ter skupina prekarno zaposlenih delavcev, ki so zaposleni pri podjetjih, ki izvajajo storitve čiščenja in varovanja za ministrstva in tudi druge državne ustanove. Socialni demokrati namreč menimo, da bi morala biti vlada pri zagotavljanju socialne varnosti zaposlenih v zgled zasebnemu sektorju. Ob tem pa smo Socialni demokrati veseli, da bodo povišanja tudi za upokojence in da bo dvig minimalne plače v enaki višini, kot bo za vse v javnem sektorju, v višini 4,5 %.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 finančnega ministra. Mislim, da bi bilo korektno, zato postopkovno predlagam in prosim glede na to, da ni koalicijske enotnosti glede tega zakona, na drugi strani je opozicija naklonjena, glede na to, da beremo v medijih: »Po podpisu dogovora s Fidesom javni sektor na nogah: »Zadnji žebelj v enotni plačni sistem«.« Jaz sicer spremljam izjave ministrice in sem na nek način na njeni strani, bi bilo pa dobro, to je moj predlog, glede na to, da Vlada ima še trideset minut, da vendarle pojasni, ali ta dogovor s Fidesom, ki seveda ni predmet tega zakona, res pomeni razpad enotnega plačnega sistema. O tem dejansko danes vsi govorimo in ta informacija tukaj v hramu demokracije s strani pristojne ministrice bi bila dobrodošla tako za Državni zbor kot tudi slovensko javnost. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani kolega. Vi kot odličen poslanec zelo dobro poznate Poslovnik, sem prepričana, in veste, da ko amandmaji niso vloženi, se razprava zaključi, se konča, je dejansko ni. Tako da z vsem dolžnim spoštovani gospe ministrici ne morem dati besedo, ker če ne, bi direktno kršila Zato še enkrat – zaključujemo drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, to je ministru za finance gospodu Klemnu Boštjančiču. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon o SDH je bil sprejet leta 2014. Čeprav odraža vse načela smernic OECD in mednarodne dobre prakse za korporativno upravljanje družb v državni lasti, se je v osemletni praksi izkazalo, da je potrebno določene določbe okrepiti in dopolniti. Poleg tega je zaradi prenehanja Družbe za upravljanje terjatev bank potrebno omogočiti gospodaren prenos njenega premoženja in obveznosti na Slovenski državni holding ter okrepiti njegovo vlogo aktivnega upravljavca in ne zgolj prodajalca državnih družb. Predlagane spremembe in dopolnitve torej ne spreminjajo že uveljavljenega koncepta korporativnega upravljanja družb v državni lasti, ampak ga izboljšujejo. Spremembe in dopolnitve, ki izvirajo iz pretekle prakse izvajanja zakona, se nanašajo na krepitev učinkovitosti, strokovnosti, integritete in preglednosti delovanja in so usklajene s Komisijo za preprečevanje korupcije. Naj naštejem le nekatere: definicija ožjih družinskih članov se uskladi z definicijo iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; pri prodajah naložb se lahko SDH poleg finančnih pogojev pogaja o tudi o drugih nefinančnih pogojih, česar do sedaj ni mogel; med pogoje za člane nadzornih svetov upravljanja SDH in člane nadzornega sveta SDH se doda pogoj, da zoper kandidata Komisija za preprečevanje korupcije pravnomočno ni ugotovila kršitev integritete, kar se vključi med pogoje za odpoklic; pogojem za nadzornike SDH se dajo pogoji za povečanje neodvisnosti, razpoložljivosti, sposobnosti komuniciranja in timskega dela ter potrdilo o poznavanju delovanja nadzornih svetov; SDH mora redno preverjati izpolnjevanje predpisanih pogojev članov nadzornih svetov in v primeru ugotovitve neizpolnjevanja le-teh takoj začeti postopek za odpoklic; v primeru, da uprava SDH predlaga kandidate za člane nadzornih svetov družb v državni lasti, ki jih ni predlagala kadrovska komisija, se določi obveznost poročanja nadzornemu svetu SDH. Dopolnitve, ki se nanašajo na DUTB so najbolj pomembne in nujne. DUTB namreč konec letošnjega leta preneha, zato se premoženje ter pravice in obveznosti skladno z ZUKSB prenesejo na SDH. Hkrati preneha tudi Zakon o DUTB, ki pa za upravljanje premoženja DUTB predpisuje delno poseben režim na področju insolvenčnih postopkov. Ta se ohrani tudi po prenosu premoženja, saj bo SDH lahko med drugim glasoval o prisilnih poravnavah. Ob prenosu premoženja bodo veljala tudi posebna pravila v smislu prevzemov in koncentracije, saj bi lahko v določenih primerih nastala obveznost prevzemne ponudbe in posledično izguba glasovalnih pravic. Zaradi priglasitve koncentracije pa se ne bi smele izvajati upravljavske aktivnosti, kar bi vse lahko povzročilo veliko škodo državnemu premoženju. Za nemoteno integracijo DUTB v sistem upravljanja SDH se v definicijo naložb dodaja tudi terjatve in stvarno premoženje, kar pomeni, da bodo tudi te vključene v obstoječe akte upravljanja SDH, med drugim tudi v letni načrt upravljanja, h kateremu vsako leto poda soglasje Vlada. S predlogom zakona se družbi DRI in Slovenski državni gozdovi vračata v sistem korporativnega upravljanja SDH. Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ne glede na to ostaja v veljavi in bo moral SDH upoštevati in spoštovati vse njegove cilje. Okrepilo pa se bo upravljanje obeh družb v državni lasti po načelih gospodarnega, učinkovitega in preglednega delovanja, kar je osnovni cilj upravljanja družb v državni lasti. Predpisuje se tudi prenos lastništva Elesa v družbi Talum Kidričevo na Republiko Slovenijo, saj Eles te družbe zaradi energetske krize, ki je prizadela obe družbi, ne more več ustrezno in aktivno upravljati. Zelo pomembno je tudi prenehanje določb Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu o prenosu strateških in pomembnih naložb SDH na državo. S tem SDH ne bo več le prodajalec kapitalskih naložb države in njihov pasiven upravljavec, ampak bo lahko brez sredstev državnega proračuna poplačal vse preostale zahtevke za denacionalizacijo, ki jih je še vedno preko 100 milijonov evrov, ter vodil aktivno politiko upravljanja družb. Zakon poleg tega Vladi nalaga pripravo nove strategije upravljanja kapitalskih naložb države v 6 mesecih od uveljavitve zakona. Drugi razlog za prenos premoženja DUTB na SDH je dejstvo, da je bil Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države v Državnem zboru sprejet leta 2015 in je določal strateške cilje upravljanja SDH do leta 2020, ki danes niso več aktualni. Enako velja za sestavo portfelja in deleže države v družbah, saj je bilo od sprejetja strategije zaradi prodajnih postopkov veliko sprememb. Hvala lepa.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 Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani minister, spoštovani poslanci, poslanke! Odbor za finance je na 6. nujni seji 20. 10. 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki ga je v Državni zbor v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku poslala Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 16. seji 4. 10. sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. V skladu s 129. členom Poslovnika so amandmaje vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica ter poslanec Predrag Baković, in sicer amandma na amandma k 26. členu predloga zakona. V uvodni obrazložitvi je minister za finance pojasnil, da je po osmih letih izvajanja sedaj veljavnega zakona potrebno okrepiti nekatere določbe, dodati določila glede prenehanja Družbe za upravljanje terjatev bank ter vzpostaviti prihod Slovenskega državnega holdinga od prodajalca državnih družb do njihovega aktivnega aktivnega upravljavca. Poudaril je, da predlog zakona ne posega v uveljavljen koncept korporativnega upravljanja družb v državni lasti. V nadaljevanju je tudi podrobneje predstavil nekatere spremembe, ki jih predvideva predlog zakona in se nanašajo na krepitev učinkovitosti, strokovnosti, integritete in seveda preglednosti delovanja Slovenskega državnega holdinga. Predstavil je sklop sprememb, ki se nanašajo na prenehanje Družbe za upravljanje terjatev bank. Pravice in obveznosti družbe se bodo ob prenehanju skladno z zakonodajo prenesle na SDH. Navedel je tudi, da se s predlogom zakona nekatere družbe vračajo v korporativni sistem upravljanja SDH. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je podal predvsem pojasnila glede upravljanja Kobilarne Lipica. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe in pojasnila, da so se pripombe iz mnenja nanašale na pravilno nomotehnično oblikovanje členov, na zagotavljanje notranje skladnosti predloga zakona in tudi Zakona o Slovenskem državnem holdingu kot celote ter na večjo jasnost in določnost predlagane ureditve. Navedla je, da vloženi amandmaji pripombam pretežno sledijo. V razpravi je bilo izraženo prizadevanje za krepitev učinkovitosti upravljanja z državnim premoženjem. Izpostavljene so bile smernice OECD, pri čemer je bilo opozorjeno, da te nakazujejo v smer privatizacije nekaterih nestrateških podjetij, kar bi tudi omejilo vpliv politike v teh podjetjih. Del razprave je bil osredotočen na 26. člen predloga zakona ter vloženi amandma in amandma k amandmaju pri tem členu. Izpostavljeni so bili pomisleki glede upravljanja nekaterih družb v državni lasti, ki so bile zajete v navedenem členu in vloženih amandmajih, predvsem Kobilarne Lipica, družbe Slovenski državni gozdovi ter DRI. Med drugim je bilo izraženo stališče, da bi bilo potrebno problematiko upravljanja družbe Slovenski državni gozdovi celovito urediti. Minister za finance je podal dodatna pojasnila na vprašanja in pomisleke, izražene v razpravi, pri čemer je predstavil ključne razloge za predvidene sisteme upravljanja posameznih družb. Izpostavil je tudi nekatere rešitve, ki bodo realizirane v prihodnje in so vezane predvsem na upravljanje Kobilarne Lipica. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter jih sprejel. Odbor ni sprejel amandmaja k amandmaju poslanca Predraga Bakovića. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih tudi sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona je seveda tudi priloga tega poročila. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Po Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank velja za DUTB, zlasti na področju insolventnega prava, delno poseben pravni režim v zvezi s premoženjem, ki ga je DUTB pridobil zaradi izvajanja stabilizacijskih ukrepov. se ta pravni režim ne bi ohranil po prenosu premoženja na SDH, bi lahko nastale škodljive posledice za SDH in posledično za Republiko Slovenijo kot njegovo lastnico. S prenehanjem zakona, ki ureja delovanje DUTB, bo na primer prenehala veljati izjema od obvezne prevzemne ponudbe, zaradi česar bi lahko za državo ob doseganju prevzemnega prava nastala obveznost dati prevzemno ponudbo ali se soočiti s posledico mirovanja glasovalnih pravic. Podobno velja za izključitev priglasitve koncentracij. V primeru, da današnji zakon ne bi bil sprejet, bi se morala pripojitev DUTB k SDH obvezno priglasiti za koncentracijo. Dejansko bi to pomenilo, da se pravice in aktivnosti iz premoženja DUTB v trenutku k pripojitvi k SDH ne bi smele izvajati vse do izdaje odločbe Agencije za varstvo konkurence. Veljavni zakon o SDH se hkrati dopolnjuje na način, da se bo uveljavilo bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega korporativnega upravljanja. Natančneje se opredeljuje kadrovanje v organe nadzora družb v upravljanju SDH in določbe o skladnosti poslovanja in transparentnosti. V sistem korporativnega upravljanja SDH se bodo skladno s priporočili in smernicami OECD vrnile posamezne družbe v državni lasti. Gre za posamezne družbe, ki se jih je v preteklosti na podlagi posebnih zakonov izvzelo iz upravljanja SDH. Cilj njihovega prenosa iz ministrstev na SDH je, da se vodijo po načelih gospodarnega in učinkovitega upravljanja družb v državni lasti. Poleg tega se je izkazalo, da posamezna ministrstva niso najbolj optimalni upravljavci gospodarskih družb. Ob tem zakon določa, da se bo v roku pol leta pripravila nova strategija o upravljanju kapitalskih naložb v državni lasti. Pred sejo Odbora za finance je bila v koaliciji sprejeta odločitev, da se Kobilarna Lipica izloči iz predvidenega prenosa upravljanja na SDH. Vzrok leži v prepletenosti dejavnosti ter njenem izrednem pomenu, ki ga ima za razvoj slovenskega turizma, vzrejo lipicancev in jahalnega športa. Ministrstvo za gospodarstvo se je zavzelo, da bo v roku 3 mesecev opravilo temeljito analizo Zakona o Kobilarni Lipica in v sodelovanju z vsemi deležniki, s stroko, civilnimi iniciativami in lokalnimi skupnostmi pripravilo prenovo tega zakona, ki bo zagotovil spoštovanje in uresničevanje načel korporativnega upravljanja. Spoštovani, pred sabo imamo torej zakon, ki bo uredil nemoten in učinkovit prenos DUTB na SDH, zagotovil bolj transparentno upravljanje državnih podjetij in kadrovanje v organe

Hvala predsednica za besedo. Spoštovani gospod minister, poslanke in poslanci! Podajam stališče Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Cilj predloga zakona je po mnenju predlagatelja uveljavitev transparentnega upravljanja podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja; vrnitev oziroma prenos upravljanja posameznih družb v državni lasti na Slovenski državni holding, skladno s priporočili in smernicami OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti; bolj jasno opredeljeno kadrovanje v organe nadzora družb; dopolnitev določb o skladnosti poslovanja in transparentnosti; dopolnitev veljavnega sistema brez posega v delujoče rešitve; zagotovitev nemotenega prenosa in upravljanja premoženja DUTB s strani SDH. Če pa povzamemo bistvo zakona, pa pravzaprav gre za ureditev družb, ki bodo omogočale nemoten prenos in upravljanja premoženja DUTB s strani Slovenskega državnega holdinga, ter za upravljanje Slovenskih državnih gozdov DRI pod SDH. Po novem predlogu pa je Holding Kobilarna Lipica ostala izven upravljanja pod SDH. Zakon o državnem holdingu, ZSDH-1, je bil sprejet leta 2014 in ni bil neposredno spremenjen oziroma noveliran. Na zakon pa so vplivali oziroma vplivajo Zakoni o izvrševanju proračunov, Zakonu o izgradnji in upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. V Slovenski demokratski stranki smo si prizadevali za poenoteno upravljanje z državnim premoženjem. V zadnjem mandatu vlade pod vodstvom Janeza Janše smo si prizadevali za sprejetje zakona o demografskem skladu, vendar le-ta ni bil sprejet, saj ni dobil potrebne večine za sprejetje v Državnem zboru. Manj kot leto kasneje pa ista politična opcija oziroma stranke, ki zakona prej niso podpirale, zdaj podpirajo enak koncept združitve državnega premoženja, ampak pod SDH. Sedanja koalicijska pogodba pa vsebuje sprejetje tudi demografskega zakona, na katerega bi se po navedbah preneslo premoženje Republike Slovenije. Vprašanje je, kdaj in kako se bo to realiziralo. stranke je jasno in se ni spreminjalo, saj podpiramo sprejetje zakona o demografskem skladu in optimizacijo upravljanja naložb države, postopni umik lastništva Republike Slovenije iz nestrateških sektorjev, in sicer ob maksimiranju kupnin. Izhajajoč iz navedenega predlogu zakona v SDS tudi ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega Jernej Vrtovec. Izvolite. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi, lep dober dan! V Novi Sloveniji, naj že uvodoma povem, bomo Predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu podprli z enega samega vidika, in sicer je prav, to je ključno, da gre upravljanje z državnim premoženjem pod eno streho. Tukaj v tem zakonu je videti te tendence. V bistvu se samo pri eni družbi, za katero vidimo, da bi lahko tudi šla

spet iz enega samega razloga, ker tukaj ne gre za klasično gospodarsko družbo, ampak gre za prepletanje gospodarske družbe s kulturno dediščino in tako naprej. Gre za kulturni spomenik z dolgoletno tradicijo in je treba biti do Kobilarne Lipica izjemno tankočuten pri tem, kako jo obravnavamo. Ključen element tega zakona pa je zagotovo DUTB in pripojitev DUTB k Slovenskemu državnemu holdingu. Kakšen je koncept in kakšni bi bili lahko ostali predlogi, kako zaključiti zgodbo z DUTB, če bi bila kakšna druga vlada? Pustimo to odprto, ampak načeloma je prav, da se po desetletju DUTB s to sago nekako konča,

in nato je tudi DUTB leta 2013 prišel v samo veljavo oziroma v samo pravno delovanje. Posledica, zakaj je bilo temu tako, je pet milijard evrov visoka bančna luknja. Kljub temu, da je ta saga zaključena, da bo DUTB prenehal z delovanjem oziroma da bo premoženje DUTB, od nepremičnin do še nekaterih terjatev, preneseno na SDH, pa je tukaj en velik vprašaj: Ali je kdo v Sloveniji za nastalo bančno luknjo in posledično dokapitalizacijo slovenskih bank – tukaj naj povemo, da ni šlo samo za državne banke, ampak ta bili dve banki tudi privatni, v rokah nekaterih vplivnih slovenskih posameznikov, družb – odgovarjal? Drži, nekateri sodni procesi so, nekatere sodbe so bile, ampak ne tako, kot smo bili temu lahko priča v nekaterih drugih primerih v tujini. In tudi potem naprej nadaljevanje samega delovanja DUTB ni bilo takšno, kot bi moralo biti, če bi želeli to sanacijo bančnega sistema in tudi samo prodajo premoženja, prestrukturiranje tega premoženja, terjatev urediti na takšen način, kot se za resno državo spodobi. Nenazadnje sta bili na to temo v Državnem zboru ustanovljeni dve preiskovalni komisiji in obe sta ugotovili zlasti veliko nepravilnosti tudi na področju delovanja samega DUTB. Torej je ta saga zdaj zaključena, manjka pa res ta velik odgovor na to vprašanje – imeli smo bančno luknjo, nihče pa zanjo ni pa ni odgovarjal.

bistvu že mnogo, že mnogo nazaj. Zakonodaja se je vedno v tem Državnem zboru spremenila, da se je delovanje DUTB podaljševalo. Potem je še nekaj odprtih primerov, ki jih bo zdaj moral rešiti Slovenski državni holding. za dve veliki terjatvi in še nekaj malih, pa za kar velik nepremičninski portfelj. Jaz verjamem, da so na Slovenskem državnem holdingu za to že sedaj usposobljeni ljudje, s pripojitvijo pa prihajajo tudi drugi

Hvala, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice, kolegi! S koncem letošnjega leta bo potekla življenjska doba Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je bila pred 10 leti s skoraj dvomilijardnim vložkom države ustanovljena, da bi prevzela in sanirala slabe naložbe slovenskih bank, ki jih je naplavila svetovna finančna bančna kriza. Zakon o njeni ustanovitvi in delovanju predvideva, da po koncu življenjske dobe premoženja in obveznosti preidejo na Slovenski državni holding. DUTB je svojo vlogo opravila in kljub vsem izvedbenim težavam povrnila davkoplačevalcem vložena sredstva. Še vedno pa ohranja lastništvo velikega premoženja in igra pomembno lastniško vlogo v več podjetjih, kjer je potrebno prestrukturiranje. Da bi lahko SDH nadaljeval z aktivnostmi in ohranil vlogo, ki jo trenutno opravlja DUTB, mu je potrebno zagotoviti enako zakonsko ureditev, kot trenutno velja zanjo. To je tudi najpomembnejša vsebina in ključni razlog za spremembo zakona. Brez prilagoditve krovnega predpisa namreč SDH ne bi mogel ohraniti lastniške vloge, ki jo trenutno igra DUTB v prestrukturiranju in reševanju več podjetij in drugega premoženja. Drug pomemben sklop so določila, ki izboljšujejo pogoje in postopke za preverjanje integritete vodstvenih kadrov in članov nadzornih svetov, ki jih imenuje SDH. Ta vloga bo sedaj zaupana Komisiji za preprečevanje korupcije. Prilagaja se tudi število članov uprave SDH kot tudi sestava svetovalnega organa, v katerem delujejo sindikalne organizacije, ki so članice Ekonomsko-socialnega sveta. Tretji sklop pa so spremembe, ki so po utemeljitvah Vlade pomembne, zaradi okrepitve SDH kot aktivnega upravljavca in zaradi implementacije priporočil OECD o dobri korporativni praksi. SDH se tako prepušča del državnega premoženja, ki bo služil kot osnova za izplačevanje odškodnin, za katere je odgovorna Republika Slovenija. Prav tako pa s tem zakonom SDH postaja upravljavec podjetij DRI in Slovenski državni gozdovi, kjer je, podobno kot Holding Kobilarna Lipica, katere upravljanje je bilo prav tako predvideno za prenos na SDH, vlogo skupščine podjetja opravlja Vlada, člane nadzornega sveta pa so predlagala posamezna ministrstva. Predvsem glede slednjih predlogov je bilo več vprašanj, kako bo to vplivalo na upravljanje podjetij in na posebne cilje, ki jih morajo poleg profitnih zasledovati omenjena podjetja. Socialni demokrati smo bili do sprememb pri upravljanju določenih podjetij zadržani predvsem zato, ker je temeljni akt za njihovo upravljanje, Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, zastarel in ni bil dopolnjen že od svojega sprejetja pred 7 leti. Pričakovali bi, da bi predhodno pripravili in sprejeli novo strategijo, šele nato pa bi se v skladu z njo prilagodil tudi način upravljanja posameznih podjetij. V obravnavi na odboru smo Socialni demokrati dosegli, da bo v roku 6 mesecev pripravljen predlog novele strategije upravljanja kapitalskih naložb države. Upoštevani so bili pomisleki lokalnega okolja in civilne družbe, da Kobilarna Lipica do dopolnitve svojega krovnega zakona ostane v upravljanju Vlade. Žal pa podpore ni dobil predlog, s katerim bi enako uveljavili tudi za Slovenske državne gozdove, s katerim naj bi po novem upravljal SDH. Vlada pri tem zagotavlja, da se sedež podjetja ne bo spreminjal, njegovo premoženje pa ostaja v stoprocentni državni lasti. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov večinsko podprli predlog novele Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Hvala. Hvala, še enkrat, podpredsednica. Lep pozdrav vse! Kaj je SDH? Slovenski državni holding bi morala biti družba, ki upravlja s premoženjem, ki ga ima v lasti država, in iz njega skuša iztržiti čim več. Ampak ne iztržiti čim več tako, kot SDH deluje že praktično od svoje ustanovitve, se pravi po tej logiki, po kateri deluje sedaj, da stremi zgolj k največjemu donosu, ampak bi morala upoštevati vrsto drugih stvari. SDH je bil tudi na podlagi strategije upravljanja, ki je bila sprejeta v času Cerarjeve vlade, predvsem kot ena velika privatizacijska skupščina, zagotovo največja v državi, in strategija se je tudi brala kot seznam za privatizacijo. Veliki dosežki delovanja SDH v preteklem desetletju so lahko, če izpostavim nekatere, prodaja treh največjih bank v Sloveniji, Abanke, Nove KBM in tudi kontrolnega deleža, ki ga je imela država v Novi Ljubljanski banki. Spomnil bi tudi na prodajo Adrie Airways in Aerodroma, Elana, Fotone in Heliosa. Vse te prodaje so imele kratkoročen finančni učinek in precej velik vpliv na usode številnih delavk in delavcev, deloma tudi na okolja, v katerih so ta podjetja delovala. delovala. SDH je bil v preteklosti zastavljen morda z namenom upravljanja državnega premoženja, prelevil pa se je v institucijo, ki to državno premoženje uničuje. Kaj bi SDH lahko bil ali pa postal? SDH bi zagotovo kot družba moral upoštevati 67. člen Ustave, ki določa, da mora lastnina opravljati gospodarsko, ampak tudi socialno in ekološko funkcijo. V Levici že dolga leta vztrajno poudarjamo, da mora kapital nujno vključevati delavce, da mora tudi nujno skrbeti za njihovo dobrobit. Država je tu tista, ki bi morala biti prvi zgled. Se pravi, SDH kot upravitelj državnih naložb in državnega premoženja bi moral skrbeti za to, da se v družbah in firmah, ki so v državni lasti, zagotavlja ustrezne in delavske standarde in da tudi ta podjetja delujejo v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi. SDH bi moral upoštevati tudi 75. člen Ustave, ki govori o soodločanju in o pravici delavcev, da sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah. SDH je nenazadnje tudi gospodarska organizacija in tudi tukaj bi lahko naredili veliko, če bi vključili predstavnike svetov delavcev družb v državni lasti v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga. To smo sami tudi že večkrat predlagali. Predlagali smo, da bi se pogovarjali o vključitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga tudi pri noveli tega zakona, ampak posluha ni bilo. Tisto, kar bi glede na to, da se s to novelo predvsem prenaša DUTB na Slovenski državni holding, naredili takoj v tem trenutku, je tisto, kar bi na nek način tudi izpolnjevalo določbe iz 78. člena Ustave, to je pravice vsakogar do stanovanja. Koalicija se je zavezala, da bo ustvarila ustrezne pogoje za stanovanjsko politiko, zelo konkretno tudi z zavezo, da se bodo prenesla da se bodo prenesla za stanovanjsko gradnjo primerna zemljišča iz Družbe za upravljanje terjatev bank na Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije. Javni stanovanjski sklad je že pred leti ko smo v Levici predlagali spremembe ZUKS-B, identificiral število nepremičnin, ki bi jih lahko uporabil in ki bi lahko v relativno kratkem času postale predmet naložb za stanovanjsko gradnjo, ki bi zagotavljala dostopne neprofitna stanovanja za najemnike. Tega predloga v tem zakonu ni, te realizacije te določbe ni. Seveda pa pričakujemo, da bo ureditev statusa Javnega stanovanjskega sklada in morebitnih drugih rešitev, ki so za to potrebne zato, da se čim prej zagotavlja pravico ljudi do strehe nad glavo, čim prej sprejeta na način, da bodo stanovanja dostopna in da ne bo pri investicijah v njih sodeloval špekulativni kapital. S tega vidika je Zakon o SDH seveda pomanjkljiv, lahko bi prinesel več. Dejstvo pa je, da s tem, ko izvzema Kobilarno Lipica pa nekatere druge družbe iz SDH, gre v pravo smer.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni peti točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Zakon o trošarinah prinaša eno novost, lahko rečemo poenostavitev. Sprememba je bila pripravljena s strani Vlade, tudi po posvetu s socialnimi partnerji, tudi po intenzivnem sodelovanju, da je do teh rešitev lahko prišlo. Ključna sprememba pri tem je pa v tem, da bodo lahko v primeru kmetovanja, gozdarjenja oziroma čebelarjenja te stroje polnili z obarvanim pogonskim gorivom. Se pravi, nadomešča se obstoječi režim. Ta je predvideval, da se najprej gorivo plača, potem pa šele v prihodnjem letu zaprosi za povračilo trošarine. S to spremembo, za katero ocenjujemo, da je bolj pregledna, bolj enostavna in tudi s takojšnjim učinkom, to pomeni pa, da lahko nekdo na bencinski črpalki, ki izpolnjuje pogoje, takoj natoči gorivo po nižji ceni. Kako je to pripravljeno, da bo to izvedljivo? Prva zadeva je ta, da se trošarina izenačuje s trošarino, ki velja za kurilno olje. Se pravi, da bo sedaj obremenitev 24 % glede na primerjalno trošarino na obstoječa pogonska goriva. Sočasno, ker se takoj ugotovi znesek na računu, bo proporcionalno nižji tudi znesek DDV. Cena je pa seveda, kot veste, v tem trenutku tudi regulirana. Zato da ne bi prihajalo do kakšnih zapletov glede točenja goriva in glede kakovosti, je standard sedaj izenačen s tistim, ki velja za pogon motornih vozil. motornih vozil. Kaj to omogoča? Uporabo iste infrastrukture, pomeni istih rezervoarjev, istih plačilnih mest, doda se pa seveda informacijski del oziroma informacijska rešitev, ki jo bo pripravila Finančna uprava. Ta bo omogočila, da bo lahko nekdo na bencinskem servisu ali tisti, ki bi rad točil to gorivo, tudi izpolnjuje pogoje, ki so tukaj predvideni. Pogoji za vstop v sistem ostajajo v obstoječih gabaritih. Ta rešitev nam pa seveda omogoča, da ukinemo kvote, ki sedaj veljajo. Navzgor obseg goriva, ki ga bo lahko kmet oziroma gozdar oziroma čebelar točil, ni več omejen, in sicer glede na to, da bo omogočen takšen nadzor, da nekake stranpoti ne bodo več tako enostavno mogoče. Mreža dobaviteljev za dobavo teh goriv je sorazmerno razvejana. Ostajajo v veljavi tudi ostale možnosti, ki veljajo tudi že danes, se pravi, lahko se to gorivo dostavlja, lahko se tudi seveda kje skladišči itn., ravno iz tega razloga, da bo vsem, ki bodo to gorivo potrebovali, tudi pravočasno na razpolago. Poleg ostalih učinkov ocenjujemo, da je v času draginje izjemno pomemben učinek tudi na denarni tok kmetov. Kaj to pomeni? V prihodnjem letu že s 1. 1. bodo upravičeni do točenja goriva po nižji ceni, sočasno bodo pa v prihodnjem letu prejeli nazaj tudi trošarino, ki so jo plačali v letošnjem letu. Nekatere druge spremembe, ki se uvajajo z Zakonom o trošarinah, predvidevajo tudi nekatere rešitve, predvsem na področju dobav tobaka iz Republike Slovenije v druge države članice Evropske unije, s ciljem, da te procese še dodatno nekako poenostavimo in razbremenimo. Če povzamem, gre za rešitve, ki bistveno poenostavljajo tako z administrativnega stališča na ravni kmetov kot tudi na ravni države možnost zagotavljanja oziroma točenja goriva po ugodnejši ceni, prinašajo določene razbremenitve in olajšanje tudi na podlagi možnosti nadzora in nenazadnje tudi v zvezi z dobavami tobaka. Za dodatna pojasnila, in upam tudi na živahno razpravo, sem pa tukaj na razpolago tudi s sodelavko. Hvala.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 Hvala lepa za besedo. Še enkrat vsi lepo pozdravljeni! Odbor za finance je na 6. nujni seji 20. 10. 2022 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 16. seji 4. 10. 2022 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica in Poslanska skupina SDS. Na seji odbora je poleg Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe sodeloval tudi predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar Ministrstva za finance predstavil glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona. Glavni cilj predloga zakona je omilitev posledic visokih cen energentov z ukrepi na področju pravic iz davkov za kmetijski sektor. Ob tem je izpostavil konstruktiven dialog s socialnimi partnerji, s katerimi so skupaj prišli do rešitev, ki so v predlogu zakona. Deležniki iz kmetijskega sektorja bodo lahko koristili trošarinsko ugodnost takoj ob nakupu goriva, to je od 1. 1. 2023 dalje, in ne več v obliki zahtevka za vračilo trošarine, ki se praviloma vlaga za preteklo koledarsko leto. Tako bodo lahko kot gorivo za kmetijstvo v vozilih, strojih in napravah, namenjenih izključno opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti, ter v vozilih, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, uporabili posebej označeno oziroma obarvano gorivo, ki bo dostopno na bencinskih črpalkah. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da se z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin v večji meri odpravljajo pripombe iz pisnega mnenja ZPS. Izpostavila je pomanjkljiva obrazložitev nekaterih členov predloga zakona, še zlasti pri končnih določbah. Na seji prisoten predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice je pozdravil načrtovano razbremenitev kmetijskega sektorja ter pojasnil, da v zbornici predlog zakona podpirajo. Ob tem je opozoril na potrebo po ureditvi bolj vključujočega položaja manjših kmetij ter na širšo distribucijsko mrežo davčno ugodnejšega goriva, obenem je izrazil pomisleke glede ustrezne kvalitete obarvanega goriva za uporabo v previsoko kvalitetni kmetijski mehanizaciji. V razpravi so članice in člani odbora predlagane rešitve načeloma podprli. V razpravi je bilo izraženo strinjanje z opozorilom predstavnice ZPS glede zamika uveljavitve predlaganega zakona v praksi glede na njegovo sprejetje. Prav tako je bilo izraženo strinjanje s pomisleki predstavnika Kmetijsko-gozdarske zbornice glede kvalitete obarvanega goriva, dostopnosti rešitev iz predloga zakona za manjše kmetije ter glede omenjene mreže distributerjev obarvanega goriva. Prav tako je bil izražen dvom glede okoljske primernosti tega goriva. Na seji je državni sekretar podal izčrpne odgovore na vse zastavljene dileme v razpravi, s katerim so se po njegovih besedah srečali tudi sami pri pripravi predloga zakona. Ob tem je kot ključno vodilo pri pripravi rešitev izpostavil uporabniku prijaznejši in enostavnejši ter manj birokratsko in tehnično zahteven postopek pri uveljavljanju davčne ugodnosti pri nakupu goriva za uporabo v kmetijskem sektorju. Po opravljeni razpravi je odbor v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika obravnaval vložene amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in jih sprejel. S sprejetjem amandmaja poslanskih skupin SD, Levica k 5. členu pa je postal amandma Poslanske skupine SDS k 5. členu brezpredmeten. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejetje zakona je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji in je v prilogi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Janez Magyar. Izvolite. JANEZ MAGYAR (PS SDS): Hvala lepa, predsednica. Spoštovani minister, spoštovani državni sekretar, spoštovane poslanke in poslanci! Slovenski demokratski stranki smo že junija pred začetkom žetve zaradi izjemnega povišanja cen energentov oziroma goriva za kmete oziroma za vse tiste, ki se ukvarjajo s to panogo, čebelarji, gozdarji in tako dalje, predlagali, da se pomaga pri znižanju cen goriva. V našem sosedstvu so to tudi storili, na primer Madžarska, ki je znižala ceno goriva za vse in je trenutno okoli 1,10 evra. Posledično slovenski kmet ne more biti s svojimi cenami produktov konkurenčen kmetom onstran meja, ker so vhodni stroški previsoki, posledično pa so cene kmetijskih proizvodov na trgovskih policah višje, kar je v delu privedlo do draginje, ki jo pa najbolj občutijo državljanke in državljani. Po našem mnenju je predlog zakona pisan na kožo zgolj velikim kmetovalcem in diskriminira kmetovalcem in diskriminira manjše kmetovalce, družinska kmetijska gospodarstva, saj je prag za upravičence določen na 540 litrov oziroma 150 litrov. Izhajajoč iz navedenega predlagamo, da podprete amandma Slovenske demokratske stranke in posledično podprete tudi majhnega kmeta, saj predlagamo, da se prag za upravičence zniža na 270 litrov oziroma na 75 litrov. Prav tako pa predlagamo oziroma vas pozivamo, da podprete amandma, da se upravičencem oprosti 100 % in ne zgolj 76 %, kakor je opredeljeno v predlogu zakona. Seveda pa ne moremo tudi mimo dejstva glede ponudnikov goriva oziroma dostopnosti kmetovalcev do goriva, saj gorivo ne bo dostopno za vse kmetovalce pod enakimi pogoji, predvsem glede oddaljenosti kmetij do ponudnikov goriva. Nekateri kmetje se bodo namreč morali voziti na dolge razdalje in bodo s tem imeli dodatne stroške, ob tem pa bodo izgubljali čas, ki ga bodo porabili do prihoda do najbližjega ponudnika, ki ima možnost skladiščenja tako imenovanega novega oziroma obarvanega goriva. Prav tako pa majhni ponudniki nimajo možnosti skladiščnih kapacitet in so izključeni iz dela dohodkov od prodaje tega novega derivata. Po našem mnenju bi morali dovoliti nakup po sedanjem sistemu, in sicer na način, da se kmetom trošarina oprosti za 100 %. Dodatno tudi ugotavljamo, da predlog zakona ni bil v celoti usklajen z upravičenci oziroma kmeti oziroma z njihovimi predstavniki. Dejstva so sledeča, pomoč je prepozna in premajhna ter ne odraža potreb kmetov. Žetev se je zaključila, zaključuje se tudi žetev koruze, zaključuje se tudi setev ozimnih žit. Torej je pomoč prepozna, prav tako pa s predlogom kmetje ne bodo za letos imeli nič. Zato predlagamo, da podprete amandmaje Slovenske demokratske stranke, s katerimi predlagamo, da se zakon začne uporabljati s 1. novembrom 2022 in ne šele s 1. januarjem 2023, kakor je bilo določeno v predlogu zakona. Ker pa je vsakršna pomoč boljša, kot da pomoči ni, pa čeprav je le ta prepozna, predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega Jernej Vrtovec. Izvolite.

Kljub nekaterim pomanjkljivostim, na katere so opozarjali socialni partnerji oziroma zlasti kmetje, bomo v Novi Sloveniji ta zakon podprli zaradi drugih, boljših rešitev. Nenazadnje ta zakon prinaša drugačen način obračunavanja trošarin na gorivo za kmete. Doslej so za traktorje in kmetijske stroje na črpalkah kupovali navaden dizel, nato pa naknadno dobili povračilo dela trošarine v višini 70 odstotkov, po novem bodo pa lahko kupovali kmetje posebej obarvano gorivo in zanj že takoj plačevali nižjo ceno. To je torej dobro. Pa še en pomemben segment. Zdaj je bilo en kup birokracije ob tem, doslej so morali namreč kmetje vložiti obrazec in račun za gorivo hraniti 10 let, povračilo pa so dobili potem z zamikom. Po predlogu bo povračilo trošarine višje, 76 odstotkov, popust pa bo obračunan že ob točenju goriva. Posebno gorivo naj bi, vsaj tako kot je tudi v gradivu ministrstva zapisano,

Spoštovana podpredsednica, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Predlog zakona je sicer del vladajočega davčnega paketa, vsebinsko pa gre za enega od ukrepov pomoči gospodarstvu in kmetijstvu zaradi energetske draginje oziroma rastočih cen energentov in goriv. Ta zakon prinaša razbremenitev kmetijskega, gozdarskega in čebelarskega sektorja in bo omogočil upravičencem, da bodo za pogon svoje kmetijske mehanizacije, traktorjev in podobno lahko točili kurilno olje. Kmetje, gozdarji in čebelarji so že po veljavni ureditvi upravičeni do vračila dela trošarine za dizelsko gorivo. Povračilo prejemajo naknadno, po vložitvi in preverjanju vlog. S predlaganimi novostmi bo pomoč torej hitrejša kot do zdaj, saj jo bodo upravičenci uveljavili neposredno ob nakupu. Zaradi rastočih cen energentov zakon za upravičence predvideva popolno oprostitev trošarine za tovrstno gorivo v prvih petih mesecih prihodnjega leta, od junija dalje pa trošarino v enaki višini, kot velja za kurilno olje. Upravičenci bodo nosilci kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter uporabniki gozdnih zemljišč in čebelarji, ki so v preteklem letu evidentirali premik vsaj 41 panjev. Upravičenost do pomoči bodo izkazali z identifikacijo ob nakupu, prodajalci pa bodo preverili to na podoben način, kot je nam znan ob teh slavnih turističnih bonih, torej preko povezave s finančno upravo. Nakup tako imenovanega kmečko-gozdarskega dizla količinsko ne bo omejen, vendar ga bodo upravičenci lahko uporabili zgolj za pogon svoje kmetijsko-gozdarske mehanizacije, torej ne bomo mogli vsi tankati svojih avtov, po domače rečeno. Ker v Sloveniji ne proizvajamo goriva, sta dizel in kurilno olje ista snov, le obarvani z različnimi barvilom zaradi davčnega nadzora. Zato ni strahov glede poškodb občutljivih motornih delov ali pa možnosti zlorabe, saj bodo nadzorniki FURS morebitno uporabo tega goriva lahko zaznali tudi več mesecev po uporabi, na primer v osebnem avtomobilu. Prav tako obstoječa infrastruktura oziroma razporeditev točilnih naprav omogočata, da prehod na nov sistem ne bo zahteval večjih prilagoditev. Finančni učinek tega zakona ne pomeni velike obremenitve proračuna. Ker gre za nadomestitev enega sistema pomoči z drugim, se bodo prihodki proračuna zmanjšali le minimalno. Velika večina določb zakona je namenjena opredelitvi pogojev in načinu nadzora nad izvajanjem zakona. Z namenom izboljšanja jasnosti in pravne varnosti so bile z amandmaji na Odboru naslovljene pripombe Zakonodajno-pravne službe.

pomoč kmetijskemu in gozdarskemu sektorju. Naj na začetku izpostavim, da je nastal v konstruktivnem dialogu s socialnimi partnerji, s katerimi so predstavniki Vlade skupaj prišli do rešitev. Deležniki s kmetijskega sektorja bodo lahko od 1. 1. 2023 dalje koristili trošarinsko ugodnost takoj ob nakupu goriva in ne več v obliki zahtevka za vračilo trošarine, ki se praviloma vlaga za preteklo koledarsko leto. Cilj predloga zakona je blažitev visokih cen energentov z nadomestitvijo pravice do vračila trošarine za gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, ki jo upravičenec pridobi z vložitvijo zahtevka Vračilo trošarine s pravico do nakupa davčno označenega goriva za kmetijstvo, za katerega upravičenec ne plača trošarine. Upravičenci za nakup goriva za kmetijstvo so osebe, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani agrarne skupnosti, ki imajo v uporabi kmetijska gozdna zemljišča, uporabniki gozdnih zemljišč ali imetniki vsaj 41. čebeljih panjev, ki so v registru čebelnjakov evidentirali premike čebel v skladu s kmetijsko zakonodajo. Kot je bilo obrazloženo na Odboru za finance to tehnično pomeni, da se bo lahko uporabljala popolnoma ista ročka, kot se danes uporablja za lahko kurilno olje, gre tudi za iste rezervoarje, ki so pod oziroma v tleh. Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za nakup, bo davčni organ po uradni dolžnosti dodelil enolično identifikacijsko oznako, ki jim bo skupaj z osebnim dokumentom omogočala uveljavljanje pravice do nakupa plinskega olja za kmetijstvo. Za evidentiranje nabave plinskega olja za kmetijstvo bo treba razviti, vzpostaviti vzdrževan informacijski sistem, katerega naročnik in skrbnik bo FURS, uporabnik sistema pa bo trgovec z gorivom za kmetijstvo. V letu 2023 se iz tega naslova pričakuje izpad prihodkov proračuna v višini približno 1,5 milijona evrov. Z ukrepom pa bomo kmetom, gozdarjem oziroma čebelarjem dodatno pomagali, da lažje prebrodijo obdobje draginje, v katerem se nahajamo. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da bo predlog zakona zagotovil uporabniku prijazen in enostaven postopek pri uveljavljanju davčne ugodnosti

Najprej dajem v razpravo 5. člen ter amandma Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Želi kdo razpravljati? V redu. Prosim, za prijavo.

Slovenski demokratski stranki se strinjamo s pomočjo za kmete, vendar, kot sem opomnil že prej, je to tako rekoč malo prepozno, saj se sedaj že zaključuje dela na poljih. Na nek način obžalujemo, da se v preteklem času ni bolj intenzivno pristopilo k rešitvi tega problema. K 5. točki Predloga zakona o Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah predlagamo, da se v drugem odstavku besedilo »vsaj 540 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča« spremeni tako, da se glasi »vsaj 270 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 75 za gozdna zemljišča«. Z amandmajem se določa 100 % oprostitev plačila trošarine za označeno plinsko olje, namenjeno za pogon kmetijske in gozdne mehanizacije, vključno s traktorji in vozili, prirejenimi za prevoz čebeljih panjev, in gorivo za kmetijstvo, in sicer tako, da se ta izenači z višino trošarine, določeno s s točko 3.2 92. člena Goriva za ogrevanje, ki je 0 EUR. Amandma tudi določa nižje količine letne normativne porabe goriva, in sicer za vsa 270 litrov – v predlogu zakona je 540 litrov – za kmetijska in gozdna zemljišča in vsaj 75 litrov – v predlogu zakona 150 litrov – za gozdna zemljišča. Tako so izenačeni oziroma vsaj omogočeni za tiste manjše kmetije, da se na nek način upravičeno lahko veselijo nižjih cen goriva za svoje delovanje. Vemo, da je gorivo osnovni material, je gorivo osnovni material, ki pa vpliva zelo na končni produkt, se pravi pridelek ali pa izdelek, ki ga kmetje na nek način pridelujejo oziroma dajo na trg. Posledično bi tudi cene na trgu lahko znižale in bi potrošniki oziroma državljani imeli konkurenčne oziroma nižje cene na trgovskih policah.

Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Jožef Lenart. Izvolite. JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za besedo, predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Takole nekako – sam zakon je odziv na izredno stanje, celo 50 % dvig energentov,

sicer podpiramo kmetijska gospodarstva, kmetijstvo in seveda naše kmete, ki skrbijo za prehrano. Tako da se končno, nekako moram reči, razveselim tudi tega ukrepa. Je nek ukrep, ki blaži posledice energetske draginje. Vse od nastopa te vlade dejansko nismo zasledili, da bi le-ta bila zaveznik in kmetov, ki nas hranijo, bolj smo nekako opazili, da sledi tistim zahtevam z ulice. Še enkrat pozdravljamo zakon in seveda razlog za to, da podpiramo kmetijska gospodarstva za ta amandma. Hvala lepa.

Najprej zahvala za razpravo tako na odboru kot tudi to danes, ker mislim, da je zelo konstruktivna. Zelo podobno smo se tega lotevali tudi v razpravah z različnimi deležniki. Če grem nekako po vrsti, samo kot dodatna pojasnila. Prvo, kar je bilo tudi rečeno, da ocenjujete, da je pomoč prepozna. Bi samo opozoril, da gre za kombinacijo ukrepov, se pravi, ta je zakonski ukrep, traja nekaj več časa, da se ga sprocesira, sprejme,

konec leta je tu, dogaja se že setev, priprava, nenazadnje žetev oziroma pobiranje določenih pridelkov, in s tem v zvezi je tukaj seveda priskočilo na pomoč usklajeno Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Oni so v bistvu naredili to shemo, ki je težka nekaj čez dva milijona evrov, ravno za pomoč v zvezi z draginjo pogonskih goriv. Ta shema teče. Če preračunamo – tukaj je bil vidik Ministrstva za finance, da predvsem zaobjamemo tiste mesece, ki so relevantni so relevantni – koliko bi bilo to v odnosu do oproščene trošarine, je to za približno pet mesecev. In iz tega razloga, se pravi sorazmerno poleg vračila, ki je že, če še to prištejemo zraven, je v bistvu trošarina, lahko tako rečemo, 0 do konca leta ravno na račun te sheme. Se pravi, ne gre z zakonsko rešitvijo, to smo ugotovili, ampak potem pragmatično pristopili ravno s tem, da se je zagotovilo te subvencije, ki

Naša ocena je, da predvsem zaradi tega, ker zdaj res gremo v neko debirokratizacijo, se pravi, ne bo treba zbirati računov, ne bo treba dajati vlog in prositi države, da ti drugo leto v polletju vrne to trošarino, ampak je to promptno, greš, pridobiš status na podlagi objektivnih kriterijev, prideš na bencinski servis in samo tankaš. Računamo, da se bo kar nekaj zavezancev več odločilo, da izkoristijo to priložnost. Smo pa v tej fazi zadržani, da bi to bistveno širili, ker sistem mora še vedno biti relativno robusten.

in če bi znižali vstopne pogoje, bi tukaj bilo še dodatnih 24 tisoč zavezancev, s čimer pa mislim, da ni nujno, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili, in tudi sistem postane nekoliko manj obvladljiv. Če pogledamo zdaj, kaj sploh ti pragovi pomenijo. Se pravi, glede na pravilnik, ki je veljaven, pomeni, da je nekdo upravičen do vstopa v sistem, če razpolaga z 2,7 hektarji njive ali pa recimo 1,3 hektarji vinograda ali pa intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov. Ti vstopni pragovi vendarle niso tako veliki.

razumno. Res je, da se ta poraba koncentrira v določenih obdobjih bolj, se pravi, ne moreš reči vsak teden je, ampak vendarle tudi v duhu prehoda na neko bolj ekološko kmetijstvo in tako naprej, vedno več je teh izhodov z mehanizacijo na teren, da se to obdeluje, je vedno bolj intenzivno v odnosu do dela in v odnosu do mehanizacije. Zato mislimo, da kakšnih takšnih kriterijev ne bo težko izpolniti in nenazadnje trenutne številke tudi kažejo v to smer.

tega, ker če nekdo ima te panje doma, so ves čas fiksno na določenem mestu, premikov ni, potem tudi ni nekega razumnega razloga, da bi prišli zraven s cenejšim gorivom, ker ga tudi potem v ta namen načeloma ne bi mogel nekdo uporabiti. Druga zadeva, bilo je rečeno še, da bi prej spravili uporabo. Mi ocenjujemo, da gre tukaj za objektivne razloge, zakaj to ni možno. Eden izmed teh je implementacija informacijskega sistema. tukaj ne gre toliko za distributerje, ki to zagotavljajo, gre prvenstveno za vidik Finančne uprave, ki mora zagotoviti informacijski sistem, na katerega se bodo lahko distributerji navezali, da v tistem trenutku, ko nekdo pride, se izkaže na bencinskem servisu ali pa pri dostavi ali kakorkoli že, da lahko promptno preveri, ali je ta upravičen do točenja oziroma nakupa tovrstnega goriva, in se to potrdi. So pa seveda tudi nekatere druge

v bistvu dodatno zakomplicirali. Dodatno pa tudi to, kar sem že prej povedal, da smo za vmesno obdobje zagotovili oziroma je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovilo en sistem subvencij, ki predstavlja premostitev tega obdobja. Nadalje je bila omenjena trošarina 0 evrov. Tu gre spet za en relativno pragmatičen pristop. Kaj je razlog? Se pravi, mi imamo sedaj skupno gorivo iz iste ročke, iz istega rezervoarja, ki se namenja ogrevanju in pogonu. In zato, da lahko to imamo, mora biti potem seveda tudi identičen znesek trošarine. Težava pa se pojavi pri gorivu za ogrevanje, kjer je predvidena minimalna trošarina na tisoč litrov, ta je 78,75 evra, evra, se pravi na omenjenih tisoč litrov, torej ne more biti 0. Če hočemo ostati na isti infrastrukturi, istih ročkah, istih informacijskih sistemih, moramo nekako tudi to izenačiti, kar je potem iz popolnoma operativnih razlogov razumno. Pri tem dosežemo cilj, ki smo si ga zastavili, ravno iz tega razloga, ker se takoj obračuna cena, je nižji DDV in iz tega duha je učinek večji oziroma tak, kot smo ga približno napovedali, se pravi ničelne trošarine. Je pa res, da se to doseže preko sorazmernega znižanja drugih dajatev. Če tega ne bi naredili, bi morali imeti dvojne rezervoarje, če se tako izrazim, kar je nemogoče tako hitro vpeljati, tudi vprašanje, če je poslovno upravičeno, ker bi to bilo drago, sočasno dvojne ročke, dvojni informacijski sistemi, obračuni, poračuni trošarin, ponovno umestitev umestitev pragov, koliko lahko nekdo toči, točno zaradi tega, da ne bi nekdo po tistem času, ko je točil gorivo za namene kmetijstva, točil naprej za namene ogrevanja, kar pomeni, da lahko to za sabo prinese dodatnih 50, morda več členov, nekih prehodnih določb, česar pa ne bi radi videli več v naši davčni zakonodaji. Se pravi, gremo na neko poenostavitev, za katero ocenjujemo, da je razumna. Dodatno še, kar je bilo potem omenjeno in tudi to, kar je bilo rečeno, in sicer a se bo spremljalo izvajanje. Drži, spremljalo se bo izvajanje iz več vidikov, sami ste jih kar nekaj tudi izpostavili. Eden izmed teh je z vidika mreže, se pravi dobave, se pravi možnost dostave, kako bo to teklo. Tu mislimo, da ne bi smelo biti težav, ker gre za ista vozila, ki so namenjena v tem trenutku za prevoz kurilnega olja in bodo sedaj lahko uporabljena še v te namene, to so praviloma cisterne manjših kapacitet. Druga zadeva, ki je tukaj povezana, je tudi mreža črpalk, se pravi v tem trenutku teh 262, ki to že zagotavljajo. Mi pričakujemo, da zaradi tega, ker bo zdaj postalo poslovno zanimivo točenje takšnega goriva tudi na nekaterih bencinskih črpalkah, ki trenutno ponujajo nek premium dizel, ki se pa v tistih območjih ne prodaja, in bodo morda razmislili o zamenjavi. Mi bomo spremljali, kako je s to mrežo, kako se razvija, kaj se z njo dogaja, in tudi, kot ste sami povedali, po potrebi dodatno posegli ali pa kaj prilagodili, da bi bilo teh dostopnih točk čim več. več. Kar se tiče potem še enih drugih vidikov praga za vstop, ki ste ga prej omenili prav v okviru tega amandmaja – če bomo v naslednjih mesecih ugotovili, da je tam treba tudi kakšno potezo potegniti, jo seveda bomo. Tu bi morda izpostavil še eno reč glede kakovosti. Mene veseli, da je potem tudi na Odboru za finance Kmetijsko gospodarska zbornica povedala, da seveda ne morejo zaupati kar na besedo in so naredili laboratorijske teste. Vzeli so vzorce in testirali obstoječe gorivo in že za obstoječe ugotovili, da ustreza vsem tistim gabaritom, ki so predvideni, se pravi, da je acetatno število, vsebnost žvepla in tako naprej, na tistih nivojih, ki so predvideni za pogonska goriva. Tako da lahko rečemo, da ne gre zgolj iz naših ust, da je tukaj prišlo tudi do nekakšne križne primerjave oziroma potrditve. Bi pa [imel] na tej točki morda samo še en apel. še en apel. To gorivo se bo lahko točilo le v tiste stroje, ki so predvideni, se pravi kmetijska, gozdarska mehanizacija in specializirana vozila za prevoz čebel. Sočasno pa bo seveda moral biti kumulativno izpolnjen pogoj, da ne gre zgolj za tak tip mehanizacije, ampak tudi, da si dejansko upravičen do tega režima. Se pravi, da si vsaj na tistem vstopnem pragu, ki je predviden za vstop v sistem. sistem. Apel gre nekako v tej smeri, da morda tisti, ki bo kupil kakšen rabljen stroj, pa nima statusa, od nekoga, ki ima ta status, da preveri, kakšno gorivo je bilo točeno, čisto praktično pa tudi z drugih vidikov, saj imamo mobilne enote, ki bodo na terenu preverjale, da se to gorivo ne znajde morda pa tudi v kakšnem

Iz tega razloga je treba biti previden, preudaren, nekako spoštovati to, kar je tudi z zakonom predvideno, da gre ta ta ugodnost res tistim, ki jo potrebujejo, se pravi za povečevanje samooskrbe in zniževanje vstopnih stroškov v teh časih draginje.

bili smo glede tega tudi v stiku s Kmetijsko gozdarsko zbornico. In sočasno lahko rečem, da tudi iz nastopa, ki je bil zadnjič v okviru Odbora za finance, je mislim, da izšlo to, da dialog je bil, da določene rešitve se pozdravljajo in podpirajo. Tako da mislim, da vendarle ne gre tako posploševati. Tukaj so določene rešitve. Nenazadnje so tudi določene zelo pomembne rešitve še v enem drugem zakonu, ki še čaka na vašo obravnavo, to je 26. člen obstoječega Zakona o dohodnini, ki se spreminja ravno zaradi prehoda na novo perspektivo. In tam je predvideno, da se vse tiste uredbe, ki jih je treba upošteva, da ne bodo po nemarnem, če se tako izrazim, vse tiste subvencije, ki jih kmetje prejemajo, v celoti prešle v polje obdavčitve. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati na 5. člen? Ugotavljam, da ni interesa, in zaključujem razpravo. Amandmaja Poslanske skupine SDS k 11. in 12. členu sta vsebinsko povezana z amandmajem istega predlagatelja k 13. členu, zato bomo o vseh amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. Tako dajem v razpravo 11., 12. in 13. člen ter tri amandmaje Poslanske skupine SDS in amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato prosim za prijavo.

na način, da imajo prostorsko omejena skladišča. Ja, lahko bi opozoril na to, da je seveda mogoče tudi nek špekulativni namen, da so skladišča polna nafte, ki je bila cenovno bolj ugodna in se zdaj seveda distribuira kmetom, kar je po učinku negativno. Potem bi še nekako dodal v bran temu, da je Vlada Republike Slovenije investirala v kmetijstvo 22,4 milijone evrov. Od tega so ribištvo in kmetijske dejavnosti dobile 7,4 milijonov in pa seveda 15 milijonov za sofinanciranje v repromaterial. Tukaj bi opozoril predvsem na to, da govorimo o tej krizi, za katero pravzaprav ne vemo, kdaj se bo končala, smo pa se izredno dobro pripravili na njo. Tudi to, da zahtevate, da je nekako nekako s 1. novembrom implementacija tega zakona nujna, vam lahko zagotovim, da bodo učinki takoj po novem letu bistveno hitrejši, kot je dosedanja praksa.

za potrebe kmetijstva namenili 22 milijonov. Ja, za različna področja delovanja v smislu pokrivanja cenovnega cenovnega povišanja derivatov je bilo namenjenih, kolikor vem, 2 milijona evrov, je pa problem dolgo obdobje, v katerem kmetje intenzivno opravljajo svoje storitve, kot sem prej omenil, od žetve, setve pa vse do druge žetve koruze.

ne gre za takojšnjo uveljavitev, ampak da se uveljavi ta zakon s 1. novembrom 2022. V tehničnem pomenu smo se tudi opredelili k 12. členu, da da minister, pristojen za finance, izda podzakonske predpise do konca meseca oktobra. Predlagamo, da se predlog zakona začne uporablajti s 1. novembrom. Samo da se razumemo, se pravi, da imamo še čas, da se zakon uveljavi pred 1. januarjem. Še enkrat, zakon podpiramo oziroma smo za, da se na nek način pomaga, vendar skrajšajmo ta postopek podpore. Ta postopek podpore, ki je pa bila v mesecu juliju namenjena kmetom, je pa v tem širokem obdobju intenzivnega kmetovanja premala za pokrivanje vseh stroškov, ki so jih imeli kmetje s porabo derivatov. Tako da predlagam premislite v tej smeri in da na nek način sledite našemu predlogu, da se ta zakon čim prej uveljavi. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da interesa ni, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, in sicer pol ure po prekinjeni 5. točki dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer mag. Alenki Bratušek, državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite. MAG. ALENKA BRATUŠEK Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je zakon, ki bo za dodatnih deset let zagotovil namenska sredstva za našo infrastrukturo. Konec leta 2023 se veljavnost obstoječega zakona končuje in tako kot danes, in tako kot danes, še vedno pa do konca leta 2023, bodo sredstva, ki jih plačujemo ob registraciji za nadomestilo uporabe državnih cest,

Za letos še nimamo podatka, koliko je bilo teh sredstev zbranih. V letu 2021 pa je tega za nekaj več kot 161 milijonov. Kar pomeni, da je mnogo premalo, da bi lahko samo z namenskimi sredstvi našo infrastrukturo urejali in vzdrževali dobro. Vsekakor pa je to pomemben delež in želimo si, da tudi v prihodnje, se pravi za naslednjih deset let,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

Spoštovana predsedujoča, spoštovana gospa sekretarka, spoštovana sodelavka! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 8. nujni seji 20. 10. 2022 obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo. V imenu predlagatelja je državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Tina Sršen poudarila, da je poglavitna rešitev predloga zakona desetletno podaljšanje obdobja za namensko porabo sredstev iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu ter koncesijske dajatve Luke Koper, d. d., ki je prihodek Republike Slovenije. Po veljavnem zakonu iz leta 2012 namreč za navedeni dajatvi s koncem leta 2023 preneha opredelitev namenskosti, kar pomeni, da bi pri načrtovanju proračunov v prihodnjih letih morali za vse investicije v cestno in železniško infrastrukturo predvideti integralna proračunska sredstva, to pa bi otežilo učinkovito izvajanje investicij in pripadajočih sredstev. Namenska sredstva, ki jih obravnava predlog zakona, se namreč zbirajo na proračunski postavki Direkcije za infrastrukturo, namenjajo pa se prvenstveno za gradnjo in vzdrževanje državnih cest in javne železniške infrastrukture. Ko taka so izredno pomemben vir, neodvisen od siceršnjih prihodkov integralnega proračuna. Predlog zakona je z vidika svojih pristojnosti proučila Zakonodajno-pravna služba in nanj imela pripomb. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Bogomir Vnučec je v predstavitvi njihovega mnenja poudaril, da komisija podpira predlog zakona in k temu dodatno meni, da bi bilo za načrtovanje in gradnjo večjih infrastrukturnih projektov treba poiskati še trajnejšo rešitev v obliki infrastrukturnega sklada, ki bi omogočil dolgoročno in stabilno načrtovanje ter financiranje projektov prometne infrastrukture. V kratki razpravi je bila izražena podpora predlogu zakona, ob tem pa je bilo poudarjeno, da bi bilo v prihodnje smiselno nameniti pozornost izboljšanju logistike izvajanja posameznih investicij oziroma projektov, predvsem v smislu zagotavljanja dolgoročno načrtovanega, predvidljivega in kontinuiranega investiranja v cestno in železniško infrastrukturo. Po razpravi je odbor glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Ker na odboru k predlogu zakona niso bili sprejeti amandmaji, odbor Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati in zanjo mag. Janez Žakelj. Izvolite. Hvala, podpredsednica, za besedo. Spoštovani prisotni! Ustrezna prometna infrastruktura je hrbtenica gospodarskega razvoja. Kakovost infrastrukture neposredno vpliva na prometne tokove, dostopnost in s tem konkurenčnost gospodarstva, zelo pomembna pa pa je tudi za kakovost bivanja v državi. Poleg vpliva dobre infrastrukture na razvoj gospodarstva je sodobna infrastruktura pomembna za izboljšanje varnosti udeležencev v cestnem prometu, predstavlja pa tudi pomemben temelj turističnega razvoja. V Novi Sloveniji smo in bomo tudi v prihodnje podpirali posodobitev. Pozornost bomo namenili tudi izgradnji povezanega in privlačnega kolesarskega Za zeleni prehod je nujno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v sektorju prometa, krepitev javnega potniškega prometa in enakomernega regionalnega razvoja. V Predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo se podaljša obdobje za namensko porabo sredstev iz koncesijske dajatve Luke Koper in letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za deset V Novi Sloveniji se zavedamo, da učinkovito načrtovanje in izvajanje del, ki omogočajo ustrezno stanje infrastrukture ter gradnjo nove infrastrukture, terjata investicijski model, ki omogoča, da se sredstva lahko načrtujejo za več let vnaprej. Ocenjujemo, da je zagotovitev namenskih sredstev za to najboljši način za zagotovitev dolgoročnega in kontinuiranega načrtovanja in izvajanja investicij. V preteklem mandatu smo pričeli z intenzivnimi projekti obnove ter novogradenj cestnega in železniškega omrežja. Z mrtve točke smo premaknili številne nacionalno pomembne projekte, severni in južni del tretje razvojne osi, drugi tir Divača–Koper, nadgraditev karavanškega predora, uvedena je bila e-vinjeta, pa tudi zaradi prepovedi prehitevanja tovornjakov na slovenskih avtocestah je bila zagotovljena boljša pretočnost prometa. Danes žal tudi to ni pomagalo. Železniška omrežja in javni promet v Sloveniji sta zastarela. V Novi Sloveniji zagovarjamo močna vlaganja javnega in zasebnega kapitala v modernizacijo sektorja prometa. Ljudje morajo manj časa preživeti v prometnih zastojih, ključ za to pa je delujoč javni promet. To je tudi edini način, da zmanjšamo izpuste, izpušne pline in hrup, ki ga povzroča promet, s čimer bomo sledili zavezam mednarodnih pogodb. Podpiramo velike državne infrastrukturne projekte, ki se morajo izvajati na racionalen in transparenten način. Zaradi vsega naštetega in zato, ker predlagani zakon omogoča nadaljevanje razvoja cestne in železniške infrastrukture, bomo v Novi Sloveniji predlagani zakon podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Predrag Baković. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Po besedah predlagateljev so trenutno zagotovljena namenska sredstva za investicije v prometno infrastrukturo časovno omejena do leta 2023, zato moramo sprejeti zakon, ki bo to časovno obdobje podaljšal. Zakonski predlog, ki ga obravnavamo danes, bi lahko označili kot tehnični zakon, saj je vsebinsko kratek, spreminja pa le tehnikalije in ne bistveno tudi vsebine. Vlada v zakonski materiji predlaga, da se za deset let podaljša zagotavljanje namenskih prihodkov, ki se že po veljavnem zakonu namenjajo za investicije in vzdrževanje prometne infrastrukture, to je letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in koncesijska dajatev Luke Koper, ki pripada Republiki Sloveniji. S tem bo zagotovljeno realno načrtovanje investicij in vzdrževanje prometne infrastrukture v naslednjem desetletnem obdobju, ko se pričakujejo večja vlaganja predvsem v javno železniško infrastrukturo. Predlog zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov soglasno podprli, saj menimo, da so stabilni viri financiranja, ki zagotavlja investicije, še kako pomembni. Predvsem pa je najbolj pomembno to, da so investicije, ki jih načrtujemo, že sedaj usmerjene v trajnostno mobilnost in seveda brezogljično družbo. Trenutna vladna koalicija ima na listi prioritet trajnostno mobilnost ter brezogljično družbo uvrščena na sam vrh. Socialni demokrati verjamemo, da bodo sredstva, ki se bodo na državnem računu zbrala na podlagi tega zakona ter za namene investicij v prometno infrastrukturo, namenjena ter porabljena za pametne in pa zelene investicije v tej prometni infrastrukturi. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Mateja Čalušič. Izvolite. Spoštovane predstavnice ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi! V obravnavanem Predlogu zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo se podaljšuje obdobje časovne veljavnosti uporabe namenskih sredstev za investicije v prometno infrastrukturo za deset let, torej do 2033. Gre za nujno vsebinsko posodobitev, na podlagi katere bo načrtovanje investicij in drugih finančnih obveznosti omogočeno tudi po letu 2023. Predlagana novela zakona tako podaljšuje določbe, ki so z vidika zagotavljanja pravne varnosti oziroma veljavnosti zakonskih predpisov in posledično zagotavljanja kontinuitete vzdržnega financiranja prometne infrastrukture nujne, če želimo spodbujati financiranje ukrepov za razogljičenje prometa in trajnostno mobilnost. Sektor promet namreč predstavlja daleč največji vir emisij toplogrednih plinov in prispeva 30 % vseh evropskih izpustov ogljikovega dioksida, od tega kar 72 % odstotkov nastane zaradi cestnega prometa. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bomo dosegli le na podlagi stalnega in neprekinjenega financiranja infrastrukturnih projektov in s tem zagotavljanja pogojev za sorazmerni razvoj vseh trajnostnih oblik cestnega prometa in železniške infrastrukture, ki pa jih bomo lahko vzpostavili le na podlagi sprejetja in uveljavitve predlagane rešitve. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog novele zakona podprli, saj slednja vzpostavlja zakonsko osnovo za realizacijo trajnostno naravnanega programa dolgoročnih vlaganj v prometno infrastrukturo, pomeni uresničevanje nadgrajene Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji ter pomemben korak k izpolnitvi mednarodnih okoljskih in podnebnih zavez o doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Bojan Podkrajšek. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za dano besedo. Predstavnica Ministrstva za infrastrukturo, kolegice in kolegi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo. Leta 2010 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo, ki je predvideval zagotavljanje namenskih sredstev do leta 2023. Kot predvideni predvideni vir pa je določil letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je prihodek Republike Slovenije. Leta 2012 je bila z Zakonom o uravnoteženju javnih financ uporaba navedenih namenskih sredstev razširjena na celotno infrastrukturo, torej tudi na državno cestno infrastrukturo, pri tem pa gre za glavne in regionalne ceste, katerih investitor in upravljavec je DRSI. Zagotavljanje namenskih sredstev za investicije v prometno infrastrukturo je časovno omejeno do leta 2023, vendar bi bilo dolgoročno nujno urediti zagotavljanje namenskih sredstev na način, ki zagotavlja stabilnost namenske uporabe predvidenih virov vsaj za desetletno načrtovanje. Dolgoročno ureja investicije v ceste in železnice Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Skladno z vizijo 2050+ pa je potrebno v naslednjih desetletjih znatno povečati vlaganje v javno železniško infrastrukturo, predvsem v nove hitre proge. Vsebinsko poglavje za zagotavljanje rednih in stabilnih virov financiranja predstavlja Nacionalni program razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, kar bi omogočilo stalno vzdrževanje, ohranjanje obstoječe infrastrukture in istočasno investicije v razvojno dejavnost ter vzpostavitev, razvoj storitev prometnega sektorja, čemur je potrebno prilagoditi vire. Kot prvi nujni ukrep na tem področju Vlada Republike Slovenije predlaga podaljšanje namenske uporabe virov, povezanih s prometom in prometno infrastrukturo. prednost namenskih sredstev navajajo, da namenska sredstva omogočajo prenos neporabljenih sredstev v novo koledarsko leto, kar omogoča boljšo in preglednejše načrtovanje in izvedbo nujnih investicij ter omogoča smotrno porabo. Cilji zakona. Za 10 let se podaljšuje zagotavljanje namenskih prihodkov, ki se po veljavnem zakonu namenjajo za investicije v in vzdrževanje prometne infrastrukture. Desetletno podaljšanje obdobja za namensko porabo sredstev iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in koncesije dajatve Luke Koper, d. ki je prihodek Republike Slovenije. Zagotovljeno bo realno načrtovanje investicij in vzdrževanje prometne infrastrukture v naslednjih desetih letih, ko se pričakuje, večja vlaganja v javno železniško infrastrukturo. V Slovenski demokratski stranki bomo predlagani zakon podprli. Hvala za vašo pozornost.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, in sicer pol ure po prekinjeni 5. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer državnemu sekretarju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Dariju Krajčiču. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Cilj predloga zakona je oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema Vogršček za lastnike oziroma zakupnike kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček. Gre seveda za leto 2022. Ker je bilo lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč na območju namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje zaradi neugodnih vremenskih razmer in prenizkega vodostaja, se bodo zagotovila proračunska sredstva, saj bi se v nasprotnem primeru otežilo finančno stanje lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč ter jim povzročilo morebitne likvidnostne težave. Poleg same suše, ki je trajala več mesecev, je bila zelo visoka temperatura, ki je prav tako vplivala na polnjenje zajetja. S tem se je polnjenje zajetja zelo upočasnilo in ni prišlo do predvidene kvote za namakanje, ki znaša 80 metrov, zato je bilo onemogočeno namakanje. Letno redno vzdrževanje pa se vendarle izvaja, saj bi v nasprotnem primeru nastala škoda na samih namakalnih sistemih, kar pomeni, da je treba nujno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov, zato je čimprejšnje sprejetje zakona vsekakor nujno. S predlogom zakona se želi razbremeniti lastnike in zakupnike kmetijskih zemljišč plačila tega nadomestila zaradi izredne suše in nezmožnosti namakanja. Namakalni razvod Vogršček ima zajetje, ki je bilo zaradi sanacije Brane prazno in bi se moralo začeti polniti februarja letos, ker je pa nastopila izredna suša in ni bilo padavin, se seveda zajetje ni polnilo. Poleg suše je bila visoka tudi temperatura, ki je prav tako vplivala na polnjenje zajetja in tako nikakor nismo dosegli kvote, ki znaša 80 metrov nadmorske višine. Zaradi tega je bilo onemogočeno normalno namakanje iz namakalnega sistema. Plačilo nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov je urejeno z zakonom, zato je treba tudi oprostitev urediti zakonsko. Vsakoletno odmero izvede FURS, to se pravi Finančna uprava, na podlagi podatkov, ki jih pripravi naše ministrstvo. V letošnjem letu se odmera nadomestila zaradi prej navedenih razlogov ni izvršila. Sredstva za vzdrževanje in delovanje je pa vseeno potrebno zagotoviti, saj se redno vzdrževanje mora izvesti vsako leto. V nasprotnem primeru bi lahko nastala večja škoda na namakalnih sistemih. Po programu vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022, ki ga je pripravila državna javna služba, znaša strošek rednega vzdrževanja 90 tisoč evrov. Ta sredstva bo zdaj zagotovilo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračunske postavke. Oprostitev plačila nadomestila se šteje za pomoč de minimis na podlagi predvidenih zneskov nadomestila, ki znašajo od 5 do nekaj 100 evrov, zato ocenjujemo, da ti zneski ne bodo bistveno vplivali na združevanje in največjo intenzivnost pri pomoči de minimis. Zelo pomembno je dejstvo, da z oprostitvijo plačila nadomestila lastnik oziroma najemnik kmetijskih zemljišč ne bo postavljen v boljši položaj od ostalih. Na območju prevladujejo trajni nasadi, ki so zaradi nenamakanja močno prizadeti. Ocenjeno je, da je razlog nezmožnosti namakanja zaradi premajhne količine vode v zbiralniku enkraten in da se v prihodnje ne pričakuje več teh težav. Ne glede na sušne razmere v letošnjem letu, so namreč ostali namakalni sistemi delovali praktično nemoteno, zato ta interventni zakon ne povzroča neenakopravne obravnave. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Vidi Čadonič Špelič. Izvolite. DR. Lepo pozdravljeni! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji 7. nujni seji 20. 10. kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije za obravnavo po nujnem postopku. V poslovniškem roku so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine Svoboda, Socialni demokrati in Levica, in sicer k 1., 2. in 4. členu. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je uvodoma podala dopolnilno obrazložitev k posameznim členom zakona, v kateri je med drugim izpostavila razloge za oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček, zlasti zaradi nizkega vodostaja, ki je bil posledica suše, posledično je bila nezmožnost uporabe namakalnega sistema s strani uporabnikov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila predvsem na neustreznost normiranja, saj pomeni prevzemanje pristojnosti za urejanje te materije, ki ne sodi v področje zakonodajalca. Izpostavila je, da bi bilo ustrezneje vključiti rešitev za primer, na primer, ko je v določenem časovnem obdobju namakanje onemogočeno, v Zakon o kmetijskih zemljiščih kot sistemsko zakonsko ureditev. Predstavnik Državnega sveta je poudaril, da je Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlog zakona podprla. Vendar je pri tem med drugim izpostavil, da oprostitvi plačila nadomestila kot kot pomoči de minimis niso naklonjeni, vendar bi iskanje drugačne rešitve pomenilo, da bi se postopek zavlekel in bi se s tem tudi zavlekla hitra in učinkovita pomoč. Mnenju državnega svetnika se je pridružil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice. V razpravi je poslanec iz vrst Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke izrekel podporo predlogu zakona, vendar je pri tem opozoril tudi na potrebo po bolj sistemskem urejanju. Podpredsednica odbora iz vrst Poslanske skupine Svoboda je izpostavila primer dobrega sodelovanja na odboru ter pozvala k izdelavi nacionalnega načrta za namakanje. Predsednica odbora pa je pohvalila hiter odziv ministrstva. Ministrica je v okviru razprave izrazila strinjanje z mnenjem Zakonodajno-pravne službe ter napovedala aktivnosti za pripravo ustrezne sistemske ureditve tega področja v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Odbor je predlagane amandmaje sprejel ter nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora soglasno sprejel tudi vse člene predloga zakona skupaj. Odbor je pripravil besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerem so vključeni tudi sprejeti amandmaji. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov. Zanjo kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovani! Zakonski predlog, ki ga imamo danes pred nami, je pristojno ministrstvo pripravilo, ker je bila v letu 2022 lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč na namakalnih sistemih namakalnega razvoda Vogršček onemogočena dobava vode iz zadrževalnika Vogršček. Na omenjenem zadrževalniku so v začetku leta potekala sanacijska dela, zato je bilo posledično zajetje prazno. Glavni cilj predlagane zakonske materije je oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema Vogršček za lastnike oziroma zakupnike kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022. To pa bo ministrstvo uredilo tako, da bodo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč na območju namakalnega razvoda Vogršček oproščeni plačila obveznosti za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov na omenjenem območju. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov se strinjamo, da lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč za leto 2022 ne bo potrebno plačati nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov na namakalnem razvodu. Zakon seveda ni obsežen, saj za nastalo situacijo ni potrebnih kompleksnih rešitev, bi pa vseeno apelirali na pristojne, da se za podobne situacije oziroma težave, ki bi se v prihodnosti lahko pojavile, poišče takšne zakonske rešitve, ki bodo šle v smeri avtomatične oprostitve dajatev oziroma obveznosti. Kot rečeno, v Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo rešitve, ki jih predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato bo Predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema Vogršček v letu 2022 imel našo soglasno podporo.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Letos sta namakalni razvod Vogršček prizadeli dve sočasni okoliščini brez primere v zgodovini enega pomembnejših državnih namakalnih sistemov. Priča smo bili namreč izrednemu sušnemu obdobju ter obsežni sanaciji zajetja, ki je bilo prazno. Zaradi prenizkega vodostaja je v letu 2022 brez namakanja ostalo približno tisoč 600 hektarjev zemljišč. Spodbudna novica pa je, da je sanacija zaključena, količina vode v zajetju pa je že presegla točko osemdesetih metrov, ki omogoča nemoteno rabo vode za vse uporabnike posameznega namakalnega sistema. Na Vipavskem je to še posebej pomembno, saj suša vsako leto pobere več kot 30 % pridelka. V Poslanski skupini Svoboda upamo, da se bo s prenosom lastninske pravice na občine na Vipavskem širil tudi obseg površin v namakanju ter zanimanje lastnikov in zakupnikov. V okviru namakalnega sistema Vogršček je možno namakati 3 tisoč 500 hektarjev, medtem ko je za primerjavo v Sloveniji z namakalnimi sistemi opremljenih zgolj 6 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč. Vlada je ukrepala hitro ter učinkovito, tako da je pripravila interventni zakon, ki lastnike ter zakupnike kmetijskih zemljišč razbremenjuje plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema Vogršček. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da je lahko zaradi izrazitih podnebnih sprememb v določenem časovnem obdobju namakanje zopet onemogočeno, zato je potrebno aktivno pristopiti k sistemski zakonski ureditvi v okviru Zakona o kmetijskih zemljiščih. Temu je pritrdilo tudi resorno ministrstvo, ki je napovedalo spremembe področne zakonodaje, ki bo predvidevala, da se ob izrednih razmerah s plačilom nadomestila lastnike in zakupnike zemljišč ne obremeni. Tokrat se je ministrstvo z interventnim zakonom izognilo dolgotrajnemu postopku in zaenkrat sledilo najhitrejši ter najučinkovitejši rešitvi, kjer je postopek z vidika administrativnih obremenitev bistveno enostavnejši in prijaznejši do strank. Obdobje podnebnih sprememb bo vplivalo na širitev sušnih območij na celotno državo, zato bo potrebno v prihodnosti smotrneje izkoristiti tehnologije zbiranja padavinskih voda na podlagi manjših zadrževalnikov, predvsem pa okoljsko odgovornega izkoriščanja vodnih virov, s katerimi naša država razpolaga. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je prehranska samooskrba in dostop do hrane strateškega pomena, pri čemer so sodobni in trajnostni namakalni sistemi v luči podnebnih sprememb izrednega pomena. Ključen je torej dostop do sistemov namakanja in vodnih zadrževalnikov ter povezljivost vodovodnih omrežij. Izpopolnjen sistem namakanja se začne s primarno infrastrukturo, kjer se preko nacionalnega načrta zagotovi tako večje kot manjše vodne zadrževalnike in povezljivost vodovodnih omrežij. Na podlagi javnih razpisov in subvencij iz programa za razvoj podeželja pa se kmetom kot uporabnikom zagotovijo sekundarni sistemi, ki dejansko omogočajo namakanje kmetijskih površin in primarnih sistemov. V Poslanski skupini Svoboda bomo Predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 podprli. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana predstavnika ministrstva, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Kot je bilo danes že večkrat rečeno, Predlog zakona, ki je sedaj pred nami, obsega oprostitev plačila obveznosti za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov na območju namakalnega razvoda Vogršček tako za lastnike kot tudi za zakupnike kmetijskih zemljišč, ki jim je bilo zaradi letošnje suše onemogočeno koriščenje vode iz zadrževalnika in s tem neposredno tudi namakanja. Po drugi strani pa se je tudi sama sanacija pregrade zaradi letošnjih vremenskih razmer podaljšala, kar je imelo torej za posledico poznejše polnjenje samega Torej, neugodne vremenske razmere, pomanjkanje padavin, izredna vročina, počasna sanacija in problemi na področju namakalnega sistema v Sloveniji, predvsem na področju zadrževalnika Vogršček, se še niso pravočasno rešili. Zato v Slovenski demokratski stranki pozdravljamo predlog nujnega zakona, ki ga bomo danes, upamo, soglasno tudi potrdili. Imamo pa par pomislekov, predvsem v smeri tega, da se Ministrstvo resno loti naslednjih problemov. Oprostitev po tem zakonu se bo štela kot pomoč po pravilu de minimis, kar po našem mnenju ni najboljša rešitev in predlagamo resornemu ministrstvu, da se naslednjič pri takšnih zakonih temu izogne. Pozdravljamo tudi, da bo samo resorno ministrstvo zagotovilo sredstva, nekje 90 tisoč evrov je potrebnih za zagotovitev in izvajanje tega zakona. Po našem mnenju morda razmislek, ali bo ta finančna vsota dovolj. Prav tako pa, kot je bilo že danes rečeno, se v Poslanski skupini SDS strinjamo z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, da naj bo čim manj posebnih zakonov in je to potrebno rešiti v sistemski zakonodaji. Ker pa smo danes že imeli en Zakon o trošarinah, kjer smo se ukvarjali s problematiko reševanja določenih problemov slovenskih kmetov, na žalost tudi tu opozarjamo, da naj resorno Ministrstvo ne bo soudeleženec v razgovorih samo z največjimi slovenskimi kmeti, zakupniki ali pa organizacijami, ampak da ne pozabi na tiste, ki so osnovno gibalo razvoja slovenskega kmetijstva, da Ministrstvo za kmetijstvo ne pozabi na male kmete. Kot rečeno, v Poslanski skupini SDS bomo zakon podprli. Hvala.

Slovensko kmetijstvo moramo pripraviti na podnebne spremembe. Neurje, suša uničujejo kmetijske pridelke in druge dobrine. Krščanski demokrati bomo še naprej podpirali ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje. Zgraditi oziroma tehnološko posodobiti je potrebno ustrezne namakalne sisteme in sisteme obrambe pred točo. Potrebno je vlaganje dodatnih sredstev tudi v izobraževanje kmetov, da se bodo preusmerili v primerno proizvodnjo glede na vremenske razmere, odpornejše sorte semen, žlahtnjenje rastlin, drugačno kolobarjenje. V letu 2022 je bila lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč na namakalnih sistemih namakalnega razvoda Vogršček onemogočena dobava vode iz zadrževalnika Vogršček. Na zadrževalniku Vogršček so v začetku leta potekala sanacijska dela in je bilo zato zajetje prazno. Po začetku polnjenja je nastopila suša in od marca naprej je bilo padavin na tem področju malo oziroma jih skoraj ni bilo. Poleg same suše, ki je trajala več mesecev, je bila zelo visoka temperatura, ki je prav tako vplivala na polnjenje zajetja. S tem se je polnjenje zajetja polnilo prepočasi in zaradi tega je bilo tudi namakanje onemogočeno. V Sloveniji potrebujemo sistemske rešitve za ureditev namakalnih sistemov. Akumulacija Vogršček je bila zgrajena že v letih 1986–1989 v okviru programa ureditvenih del za usposabljanje kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo v Vipavski dolini. Bližamo se koncu leta 2022 pa še vedno ni dokončno urejena sanacija. Kmetje v Vipavski dolini zato obupujejo in celo razmišljanju o prenehanju kmetovanja. V Novi Sloveniji zato podpiramo predlog zakona, ki predvideva oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema Vogršček za lastnike oziroma zakupnike kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili približno čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 3. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 12.15. Hvala lepa.

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 6., 3., 2., 4., 5. in 1. točka dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 6. točko dnevnega reda – tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. V imenu poslanske? Želi kdo stališče? Ne. V lastnem imenu tudi ne. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 3. točko dnevnega reda – tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

da v upravljanje pod SDH preideta tudi družbi 2TDK in pa Holding Kobilarna Lipica. To se potem na apele nekaterih tudi ni zgodilo, bodisi na apele lokalnih skupnosti bodisi na apele resornega ministrstva. Pod SDH pa kljub vsemu prihaja, kljub temu da sem sam vložil amandmaje, družba Slovenski državni gozdovi. Seveda se je zaradi tega predvsem v lokalnem okolju, pa tudi širše, okrepila bojazen, da bo prišlo do prodaje podjetja SiDG, njegovega dela ali pa celo do prodaje podjetja Snežnik, ki zaposluje 150 ljudi, od tega kar nekaj invalidov. Minister za finance mi je včeraj ob mojem poslanskem vprašanju zagotovil, da so ti strahovi odveč, pa vendarle kljub temu menim, da bi pred spremembo upravljavca, torej, pred spremembo, da SDH prevzame upravljanje družbe Slovenski državni gozdovi, morali narediti strategijo upravljanja, kjer bi se dorekla tudi prihodnost podjetja SiDG, tudi potem njegova strategija. Takrat bi se tudi ti strahovi razblinili in pravzaprav bi bilo nekako lažje potem tudi glasovati. Pomirili bi se tudi strahovi tako v lokalnem okolju kot seveda tudi širše. Zaradi vsega tega, zlasti pa zaradi nasprotovanja ali pa, bom rekel, zaradi tega, ker imata tehtne pomisleke tudi Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo

Nadaljujemos prekinjeno 2. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 25. oktober 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 5. členu.

Če ta amandma ne bo sprejet, postaneta amandmaja istega predlagatelja k 12. in 13. členu pod številko 1 brezpredmetna, saj so amandmaji vsebinsko povezani. Glasujemo.

številko 1 brezpredmetna. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 13. členu pod številko 2. Glasujemo.

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 13. členu Predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje?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 Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, Predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o Predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo v okviru nujnega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Prehajamo naprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 25. oktobra 2022, ki je bil objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Jerneja Vrtovca v zvezi s povečanjem davčne obremenitve zaposlenih in podjetnikov. Glasujemo.

Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 30, proti 48. (Za je glasovalo 30.) (Proti 48.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z ukrepanjem Vlade za preprečitev siromašenja ljudi. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s povečanjem števila ilegalnih migrantov. Glasujemo.

na poslansko vprašanje magistra Dejana Kaloha v zvezi s postopki vpisa v register nesnovne kulturne dediščine. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s satelitskimi urgentnimi centri in investicijami, povezanimi z njimi. Glasujemo.

v zvezi z nakupom vojaške opreme v tem mandatu. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z nejasnostmi glede upravičenosti do energetskega dodatka. Glasujemo.

Hvala